Зареєстровано 308 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Перед тим, як перейти до "години запитань до Уряду", хочу повідомити, що в президію надійшла заява від двох фракцій: "Опозиційного блоку" і "Відродження". Вони заміняють перерву на виступ. Я запрошую до слова Ігоря Шурму. Будь ласка. Добрий день! Ігор Шурма. Я звертаюся до уряду: ану припиніть, будь ласка, свої "рішалки", ну припиніть. Я звертаюся до уряду: припиніть свої "рішалки". Я звертаюся до вас, тому що ви всі взяли відповідальність за Міністерство охорони здоров'я. І тепер, будь ласка, слухайте по Міністерству охорони здоров'я. Припиніть "рішалки", я вас прошу, я трачу час. слухайте! 17 травня ви проголосували Закон про трансплантацію. Всі депутати з різних фракцій просили: не не приймайте рішення про його введення з 1 січня 2019 року, тому що треба прийняти 30 підзаконних актів. Ні, ви вирішили проголосувати. Відповідальність за це взяли, поклали на Кабінет Міністрів. Документи готувало Міністерство охорони здоров'я. З 1 травня по 1 січня не був підготовлений ні один підзаконний акт. Ні один. Це означає, що ви є бездіяльні і ви є безвідповідальні перед українським народом. Більше того, з 1 січня цей закон призупинив дію старого закону, а новий не запрацював. Два місяці нічого ніхто не робив. Вчора ви і Кабмін зробили наступну річ: за одну хвилину ви проголосували за новий проект закону, який продовжує термін з 1 січня. Ви не бачили тексту і не знаєте, про що там є. Там дев'ять змін в той закон, про який ви голосували, значить, він був неякісний. Більше того, ваше доручення Кабінету Міністрів Прем'єр-міністра про те, що має бути присутній Розенко або хтось з міністерства на засіданні комітету, не виконується. Ми знов прийняли з 1 січня. І хто буде нести відповідальність за те, якщо цей законопроект знов не запрацює? Доручено це все було людині, яка дала вам передвиборче ваше гасло: "Це – рак, вони всі помруть". Ви з тим гаслом підете всі на вибори. Так от, ця людина, яку Прем'єр-міністр послав, послав так далеко до онкохворих, що він, попри то все, не погодив ні одну бюджетну програму. Сьогодні 2 тисячі науковців, які працюють в охороні здоров'я, не отримують зарплати. Пане Рева, вони не отримують зарплати 2 місяці! Ви повинні про це знати. Більше того, ви повинні розуміти, що і вчора, коли голосували за ті законопроекти, відбулося фальшування. Отам сидить пан Шухевич, його не було, проголосував той, хто сидить біля нього. І таких людей було, і пан ....., і пан Поплавський. Не в них вина, а вина є тих, хто біля них голосував. І цей закон є сфальшований. Питання… Я прошу 10 секунд ще. Андрій Володимирович, 30 секунд.

роботу з онкохворими, мало того, що не погодив бюджетні програми, він місяць тримає документи на заключення контракту з людиною, яка рятує щодня життя людей, – Тодурова. Пан Розенко, ви мені тут публічно пообіцяли, є відповідь: "Я візьму на контроль ваше питання". Знаєте, яка відповідь на ваше питання? Вас не поважають у міністерстві на нуль. Мені вчора приносять, прийшла відповідь від них…

Дякую вам. Наступна заява надійшла від фракцій: від фракції Радикальної партії і "Батьківщини" – вони теж готові замінити перерву на виступ із трибуни. І від двох фракції до слова запрошується Олег Ляшко. Будь ласка, 3 хвилини.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми звертаємося до уряду з вимогою не продовжувати контракт голові "Нафтогазу" Коболєву. Учора правління "Нафтогазу" вчергове підписало з ним контракт і підвищило вдвічі заробітну плату. Країна, де мільйони людей рахують кожну копійку, щоб заплатити за комуналку, голова "Нафтогазу" Коболєв отримує більше 5 мільйонів гривень зарплати кожен місяць. І потім бонуси за рішення Стокгольмського арбітражу, яке ще не набуло чинності, яке не виконано, по якому Україна не отримала ще жодної копійки до державного бюджету, керівництво "Нафтогазу" вже виплатило собі премію у розмірі 45 мільйонів євро. У переводі на гривню по курсу – це 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Я звертаюся до Президента Порошенка, до Прем'єра Гройсмана, до урядовців. Скажіть мені, будь ласка, яка світова корпорація виплачує найманим менеджерам такі космічні премії і бонуси? Назвіть мені такий приклад у світі. Де таке видано, щоб державний чиновник, найнятий працівник державної компанії, виписував собі мільярдні премії в країні, де мільйони бідних людей? Ми вважаємо, що це розкрадання коштів українців. Ми вимагаємо від уряду невідкладно зібратися на засідання із одним питанням: зобов'язати керівництво "Нафтогазу" повернути півтора мільярди гривень премії, які вони собі незаконно виписали. Ми вимагаємо від Порошенка, від уряду совісті і відповідальності. Можливо, ви не знаєте, як живуть українці? Я вам розкажу. Люди ледве кінці з кінцями зводять, щоб заплатити за комуналку. За що вони платять комуналку? За те, щоб керівництво "Нафтогазу" собі мільярдні премії виписувало? І щоб уряд закривав на це очі і робив вигляд, що цього мародерства під час суцільної бідності немає. Я звертаюся до вашої совісті, якщо вона ще є, до всіх членів уряду персонально. Негайно зібратися на засідання уряду сьогодні, після парламентського дня, з одним питанням: Коболєв, верни півтора мільярди гривень премій, які ти незаконно отримав. Віддайте ці гроші назад до бюджету. Якщо ви цього не зробите, ми звернемося до суду з вимогою заблокувати рахунки Коболєва і його заступників, бо вони ці мільярди гривень вивели вже в офшори. Один – мамі в Ліхтенштейн, інший – жінці в Америку. В офшори вивели вкрадені в українців гроші. Де НАБУ? Де антикорупціонери? Чому ви закриваєте очі на те, що мільярди забирають в українців і виводять в офшори? От вам і вся насправді… чи є в Україні боротьба з корупцією. Немає, суцільний обман, грабують народ, уряд набрали в рота води, боягузи! Ні один з вас не вийшов і не сказав, що Коболєв грабить українців, ні один з вас не вийшов і не сказав про те, що це нечесно, несправедливо. Ні один з вас не встав на засіданні уряду і не підняв це питання. Я звертаюся до кожного члена уряду: де ваша совість, де ваша відповідальність, де ваша врешті мораль перед українцями, завдяки яким ви сидите в тій ложі? Або ви наведете порядок, або я вас всіх посаджу в тюрму за те, що ви зараз робите. Весна прийде – всіх посаджу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до "години запитань до Уряду". Я хочу привітати членів Кабінету Міністрів України. Вітаємо, колеги. І хочу повідомити, що сьогодні від Кабінету Міністрів запрошується до виступу міністр соціальної політики Андрій Олексійович Рева. Будь ласка. Потім запитання від фракцій і запитання від народних депутатів.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні колеги члени уряду, шановні присутні! Я сподіваюся, що з урахуванням попереднього виступу, що це не є моїм останнім словом в цій залі перед тим, як нас всіх збираються посадити. Програма житлових субсидій вже більше 20 років є головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги і яка довела свою ефективність в умовах підвищення цін і тарифів. Порядок надання субсидій неодноразово змінювався і удосконалювався з урахуванням вимог часу. У 2018 році сталися суттєві зміни в порядку призначення житлових субсидій, зокрема було переглянуто критерії надання цього виду державної підтримки з метою підвищення ефективності та посилення адресності. На сьогодні програма житлових субсидій підтримує домогосподарства, які неспроможні оплачувати послуги без допомоги держави. З 1 липня 2018 року запроваджено електронний реєстр одержувачів субсидій, що зробило їх процес призначення більш прозорим і доступним для громадського контролю, а Мінсоцполітики отримало інструмент для аналізу характеристик домогосподарств, які отримують субсидії, і підготовки відповідних змін і коректив для програми. Починаючи з січня минулого року, було також змінено механізм фінансування. Вперше за 25 років було припинено клірингові розрахунки між бюджетом і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги. Із цього часу пільги і субсидії надавалися підприємствам - виконавцям житлово-комунальних послуг виключно в грошовій формі. Не став винятком і 2019 рік. Саме з 1 січня набули чинності зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", в статті 11 якого було зазначено, що з 1 січня 2019 року житлові субсидії виплачуються споживачу в грошовій формі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тобто кардинально було змінено механізм виплати житлових субсидій. бюджет напряму сплачував підприємствам, то тепер ці кошти повинні були виплачуватися нашим громадянам, споживачам. Відповідно до цього рішення впровадження грошової виплати здійснюється поетапно. Зокрема, з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаються субсидії тим домогосподарства, які вперше звертаються за її отриманням. З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам, які їх отримуватимуть в неопалювальний період. А також планується розпочати надання в грошовій формі пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Таким чином, з жовтня 19-го року грошова форма охопить всіх без винятку отримувачів пільг і житлових субсидій. Оскільки грошова субсидія – це допомога на оплату житлово-комунальних послуг, важливим є те, щоб отримані громадянами кошти бути спрямовані саме на оплату цих послуг. Тому урядом було розроблено механізм цільового використання бюджетних коштів, передбачених на надання субсидій. Слід зазначити, що механізмом не змінюються правила надання житлових субсидій, розмір допомоги й надалі залежить лише від двох факторів: від розміру витрат на житлово-комунальні послуги та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати. Фінансування субсидій в грошовій безготівковій формі проводиться на центральному рівні. Сума субсидій перераховується Мінсоцполітики безпосередньо на персональні облікові записи одержувачів субсидій, з яких кошти спрямовуються на оплату житлово-комунальних послуг, банк… про перераховані кошти банк повідомляє одержувача субсидії шляхом направлення SMS-повідомлення. Якщо сім'я ощадливо використовувала енергоресурси, за результатами опалювального сезону вона зможе використати залишок коштів зекономленої житлової субсидії, які утворилися станом на 1 червня на її рахунку, на свій власний розсуд, тобто монетизувати або перевести на відкритий нею картковий рахунок у будь-якому банку країни. Адміністрування доволі складного механізму буде здійснювати "Ощадбанк", який має досвід здійснення інших соціальних виплат і має досить розгалужену мережу відділень – близько 4 тисяч та 35 тисяч співробітників, – і різні способи інформування одержувачів. Визначена механізмом інформаційна взаємодія між акціонерним товариством "Ощадбанк" та одержувачем житлової субсидії, окрім SMS-повідомлень, про суми, необхідні до сплати, передбачає можливість звернення громадянина до відділення уповноваженого банку, доступ одержувача житлової субсидії до його персонального кабінету на офіційному сайті уповноваженого банку, а також надання інформаційно-роз'яснювальних послуг операторами колл-центру цього ж банку. Варто зауважити, що SMS-повідомлення для отримувачів житлової субсидії є безоплатним. За отриманням інформації з будь-яких питань, пов'язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі, як і раніше, можуть звертатися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. За отриманням інформації щодо спожитих послуг, нарахованих сум, розміру заборгованості або переплати громадяни звертатимуться до управителів багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, виконавців комунальних послуг. Звертаю увагу, що такий механізм забезпечує цільове використання бюджетних коштів на оплату за житлово-комунальні послуги, а також сприятиме ефективному споживанню енергоресурсів, оскільки стимулюватиме одержувачів до економного споживання послуг у зв'язку з можливістю в такому разі використати для власних потреб залишки субсидій. Водночас урядом на засіданні 6 лютого 2019 року прийнято Постанову Кабінету Міністрів №62, якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій та визначено порядок надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі. Монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків реформування житлово-комунального господарства, енергетики і соціальної сфери. Субсидіанти, які оформили субсидію до січня 2019 року, отримають готівку за лютий вже в березні. Передбачені різні способи виплати громадянам цих коштів, тому зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів кошти відразу залишатимуться у споживачів. Готівкова форма застосовується до одержувачів, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи із жовтня-грудня 2018 року. Станом на 20 лютого 19-го року – увага! – субсидію готівкою отримають 3 мільйони 378 тисяч 807 домогосподарств, вже в березні 2019 року вони отримають готівкові кошти в розмірі призначеної їм субсидії за лютий, в середньому це складає тисячу 681 гривню, звертаю увагу, що це середній показник. Субсидії мають індивідуальний характер: від нуля до 24 тисяч, де у нас є такі субсидіанти, які в Харківській області отримають таку суму. Тобто кожен отримає індивідуально визначену суму, і вона буде різною. Аналогічні виплати вони отримають до кінця опалювального сезону: в квітні – за березень і в травні – за квітень 2019 року. Виплата житлових субсидій в готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду України тим особам, які одержують пенсії, а це 2 мільйони 323 тисячі 78 домогосподарств, або близько 70 відсотків всіх одержувачів. І буде виплачуватися тим же способом, як виплачуються пенсії:

При цьому виплата субсидій буде проводитися одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам за різними відомостями. Особи, які не одержують пенсії, а це 1 мільйон 55 тисяч 729 домогосподарств, зможуть отримати готівкові кошти вже після 12 березня поточного року в будь-якому відділенні "Ощадбанку" як грошовий переказ через внутрішню державну платіжну систему – система термінових переказів "Швидка копійка"; або на поточні рахунки в акціонерному товаристві "Ощадбанк" в будь-який зручний для себе час. Це значить, що не потрібно всім іти 12 березня у відділення "Ощадбанку". З 12 березня до кінця місяця в будь-який день громадяни можуть спокійно прийти у відділення, пред'явити паспорт і ідентифікаційний номер - списки в усіх відділеннях "Ощадбанку" є, - і можуть спокійно отримувати ці кошти. Всього для забезпечення виплати субсидій готівкою в березні місяці буде направлено 5 мільярдів 663 мільйони 211 тисяч 195 гривень і 29 копійок за рахунок окремої державної програми, головним розпорядником коштів якої є Міністерство соціальної політики України. Механізмом надання житлової субсидії населенню готівкою передбачено, що громадяни мають самостійно контролювати своє споживання житлово-комунальних послуг і своєчасну сплату в повному обсязі, а не розмір обов'язкового платежу, як було раніше. Тобто вони отримують повний рахунок, і за цей повний рахунок вони повинні будуть заплатити коштами субсидій і своїми власними, які раніше були обов'язковою платою. Для того, щоб проінформувати кожного одержувача про нововведення, передбачено надіслати кожному на поштову адресу персональне повідомлення, в якому буде зазначено розмір субсидії, а також спосіб виплати для пенсіонерів, або необхідність звернення до відділення "Ощадбанку" для тих, хто не отримує пенсію. Крім того, буде надано інструкцію щодо використання коштів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та наголошено на необхідності своєчасно сплатити за послуги, оскільки наявність заборгованості унеможливить призначення субсидії на наступний період. Для забезпечення реалізації відповідного порядку налагоджено інформаційну взаємодію між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом України та акціонерним товариством "Ощадбанк" в електронному вигляді. Таким чином, протягом березня, квітня і травня поточного року дві системи виплати субсидій населенню в грошовій формі, а саме – безготівкова і готівкова, будуть функціонувати паралельно, що дасть можливість об'єктивно оцінити ефективність кожної з них, щоб прийняти зважене рішення щодо подальшого використання зазначених механізмів соціальної підтримки в майбутньому. Принагідно хочу повідомити і проінформувати народних депутатів, що з 1 березня відповідно до прийнятого Верховною Радою України в жовтні 2017 року Закону щодо підвищення пенсій, тобто пенсійної реформи, розпочинається перший системний перерахунок відповідно до норм цього закону. Всього перерахунку підлягає 10 мільйонів 200 тисяч пенсійних рахунків із 11,4 мільйонів пенсійних рахунків, які є в Україні. Серед тих, хто не підлягає перерахунку, - це військові пенсіонери, яким пенсія підвищена з 1 січня 2019 року. 2019 року. Не підлягають перерахунку пенсії, які призначені в останні два роки, де базовий розрахунок заробітної плати вищий, ніж той, з якого робляться перерахунки. Всі решта попадають під перерахунок. Перерахунок буде здійснюватися знову ж таки за формулою, затвердженою Верховною Радою України. Вона передбачає врахування двох коефіцієнтів: коефіцієнту інфляції за попередній рік і коефіцієнту зростання заробітної плати також за попередній рік. цих показників сумуються і виводиться коефіцієнт, на який буде перерахована пенсія. За минулий рік інфляція в Україні склала 9,8 відсотків, половина – це буде 4,9 з половиною відсотки зростання середньої заробітної плати по Україні за минулий рік дають 12,25 відсотка зростання пенсій. Склавши разом ці коефіцієнти і привівши їх до цілого числа, ми отримаємо коефіцієнт 1,17 для перерахунку пенсій. Це означає, що в цілому пенсії будуть підвищені на 17 Багато це чи мало? В жовтні 17-го року перерахунок пенсій дав середню цифру 561 гривню. Це не означає, що кожна людина отримала 561 гривню, це був середній показник, тому що кожний отримав персональну надбавку відповідно до власного коефіцієнту заробітку і страхового стажу. В цьому році перерахунок дасть приблизно 255 гривень надбавки до кожної пенсії. Але знову ж таки це буде залежати від індивідуальних показників. Всього перерахунок пенсій на 17 відсотків дасть можливість збільшити пенсію 8 мільйонам 100 тисячам пенсіонерів. Приблизно 2 мільйона із тих, хто у нас сьогодні отримує пенсію, мають базовий показник пенсії нижче прожиткового мінімуму. І серед цих 2 мільйонів мільйон 800 тисяч - це ті люди, які мають повний страховий стаж, тобто 30 років мають жінки і 35 роки чоловіки, до 11-го року – 20 років і 25, але ті, які під час трудової діяльності мали дуже низьку заробітну плату. Саме таким людям буде здійснена разова доплата в березні-квітні в сумі 2410 гривень, тому що свого часу в 15-16 роках пенсії цим людям були заморожені. Якщо ми візьмемо індекс споживчих цін, коефіцієнт 1,61 і перемножимо на їхню базову пенсію 1 тисячу 497, ми отримаємо якраз цю цифру 2 тисячі 410 гривень. Кошти на цю виплату є понадпланові надходження від розмитнення "євроблях". Я хочу подякувати Президенту України за те, що це з його ініціативи в Закон про Державний бюджет було внесено пункт, що кошти від розмитнення "євроблях" ідуть на індексацію пенсій. І хочу подякувати Верховній Раді за прийняті закони щодо розмитнення "євроблях". Саме завдяки цьому ресурсу люди отримують ці ці заслужені ними кошти. Дякую за увагу. ми зараз переходимо до запитань до уряду. І я дуже прошу спочатку записатися від депутатських груп і фракцій. А потім у нас буде можливість задати запитання від народних депутатів України.

Віктор Галасюк, ваше запитання. Олегу Ляшку передає право задати запитання. Прошу вас, пане Олеже. 10:29:32 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до міністра соціальної політики пана Реви. Ви зараз щойно розказували, скільки уряд разом із Президентом багато роблять для того, щоб забезпечити людей субсидіями. Дайте, будь ласка, відповідь жительці міста Вишгород Долинській Валентині Олексіївні, інваліду І групи, вдові чорнобильця. У неї пенсія 2 тисячі гривень. Вона отримала платіжку за комуналку 4500. Як її заплатить цю платіжку? Дайте, будь ласка, відповідь жительці Вишгорода: Людмила Василівна Голуб, вдова чорнобильця. У неї квартира 52 квадрати. Вона отримала платіжку 4500 за комуналку. І в пані Долинської – 53 квадрати квартира. В обох із цих вдів чорнобильців двокімнатні квартири. При своїй копійчаній пенсії вони отримали по чотири з половиною тисяч гривень за комуналку. Дайте відповідь, як їм заплатить, де знайти, щоб заплатить ці космічні тарифи, де їм взяти гроші? Шановний Олеже Валерійовичу, я вас дуже прошу передати мені ці матеріали, і я тоді і вам, і цим жінкам дам відповідь, як їм заплатити за ці тарифи. Дякуємо. Шановні колеги, дякуємо. ( Шум у залі) Шановні колеги, зараз у нас запитання до уряду, запитання, а не обмін Будь ласка, зараз від "Народного фронту" питання задає народний депутат Бондар. Просимо вас, пане Михайло. 10:31:06 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. У мене дуже велике прохання до представників Міністерства оборони. Бродівщина. Заложили будівництво 48-квартирного будинку, вже, наскільки я володію інформацією, виритий котлован, обнесений плотом, і наразі роботи не тривають. Я дуже прошу взяти під контроль, щоб дійсно в 19-му році розпочати і завершити будівництво цього 48-квартирного будинку. Дякую. Будь ласка, відповідь заступника міністра оборони укладені договори і роботи, в принципі, розпочались, котлован виритий. І ми беремо на контроль це питання і будемо вас інформувати щоквартально про стан будівництва цього будинку. Дякую. Дякуємо, шановний колего. І я запрошую зараз до слова, задати запитання. У нас запитання задаються з місця. У нас запитання з місця задаються. Дуже дякую. І, будь ласка, пану Долженкову ввімкніть мікрофон і дайте право задати запитання від "Опозиційного блоку". Всім дуже дякую за дотримання регламенту. Дякую. У мене запитання до міністра соціальної політики, оскільки він 15 хвилин свого виступу присвятив субсидіям. Але перед тим, як задати запитання, я хотів би сказати громадянам: субсидії то вони виділяють,

до 3,3 метрів кубічні. Фактично це межа фізіологічного існування людини. Ви говорити зараз про виділення субсидій, але фізично люди не можуть використовувати зазначену кількість природного газу. Я не зрозумів, це люди, які, мабуть, не миються, не їдять. У мене питання. Вчора знову ж в новинах прочитав, що Кабмін знову знизив на 10 відсотків норми споживання. Ви для кого взагалі передбачаєте ці норми споживання? Чому ви проводите зазначену політику геноциду комунального? Ваша політика призвела до того, що заборгованість зараз вже 50 мільярдів... Дякую. Будь ласка, відповідь уряду. 10:33:41 РЕВА А.О. Шановний народний депутат Долженков, ну, я би все-таки не узагальнював би, хто у нас миється, хто не миється. Не треба всіх судити по якимось одним випадкам. Що стосується норм споживання. Я хочу вам нагадати, що коли було 11 кубічних метрів газу на квадратний метр споживання, приблизно 500 мільйонів євро "відмивалось" на цих грошах. Тому що ніколи в житті люди 11 кубічних метрів газу на квадратний метр не споживали. І оскільки обліку газу не було, решту газу, який списали на населення, продавали комерційним структурам, які платили повну вартість. І різниця ішла в кишені дуже відомим і важливим людям, можливо, навіть і людям, яких ви, і можливо, знайомі. Тепер, що стосується норм споживання, які сьогодні уряд встановив. Уряд встановив норми споживання для тих домогосподарств, які не мають лічильників. А лічильників вони не мають тому, що 325 народних депутатів проголосували в кінці 2017 року, за дев'ять днів, про перенесення встановлення лічильників індивідуальних на 3 роки. І те, що вони сьогодні збиткуються над населенням, над народом, в тому числі є, на жаль, спільна заслуга. Так що стосується цих норм. Сьогодні норма соціальна - 3,3, а уряд на останньому засіданні встановив норму споживання - 3,28. Тобто ми субсидією закриваємо повністю ту норму споживання, яку уряд дав людям. І жодної додаткової копійки їм платити більше не потрібно. І останнє. В 16-му році, якщо ви пам'ятаєте, нас сварили за те, що система субсидій не стимулює людей до енергоспоживання. Відкривали кватирки і випускали повітря тепле, тому що начебто субсидію їм не призначили. Так от, я хочу сказати, що таких випадків сьогодні немає зовсім, тому що норми споживання сьогодні і соціальні норми приведені у відповідність до фактичних норм, якими люди користуються. Будь ласка, одну хвилину завершити

Перше - яке стосується продовження теми норм споживання газу. Ви прекрасно знаєте цю історію про те, як ми спостерігаємо пінбол між облгазами і урядом, коли облгази скасовують відповідне рішення уряду в судах. Після того знову облгази ідуть в суди підвищують норми споживання з 3 до 9 метрів кубічних за квадратний метр. І у мене дуже просте питання: скільки це буде продовжуватися і що говорити людям? Можете пояснити їм, за якими тоді нормами треба платити? Це перше питання. Друге питання. Хто вам порадив перекласти перекласти відповідальність, і головне – фінансовий тягар, за встановлення лічильників на "Нафтогаз"? Вже всі ми, споживачі газу, заплатили за це, коли ми проплачували платіжки облгазам, в тарифі, в який вже це було включено. Ви що пропонуєте, щоби люди двічі заплатили? Раз уже ми заплатили, коли ми платили облгазам, а тепер іще за рахунок "Нафтогазу"? Дякуємо. Будь ласка, відповідь. 10:37:35 РЕВА А.О. Я хочу сказати, пані Вікторія, якщо ми дійсно хочемо допомогти людям, зробіть одну просту річ. Ваша колега внесла законопроект, який прийняла Верховна Рада і відтермінувала встановлення лічильників до 21-го року. Внесіть зміну: до 1 січня 2020 року нехай встановлять лічильники. І тоді вони більше ніколи не підуть в суди, тому що їм будуть по факту люди платити по лічильнику. Це дуже просто. Стосовно, як потрібно платити. Платити потрібно по тим нормам, які встановлені Кабінетом Міністрів України. Що стосується наших дій. На наступному засіданні уряду ми розглянемо комплекс заходів щодо наведення порядку в цій сфері. Дякую.

Зобов'язати "Нафтогаз" і передбачити у фінансовому плані "Нафтогазу" кошти на встановлення лічильників. А потім "Нафтогаз" стягне кошти не з населення, а з тих, хто вже отримав гроші від населення: від облгазів. Дякую. Дякую вам. І, будь ласка, наступне запитання - від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко. Просимо вас. 10:38:43 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. В мене наступне запитання. Я за останні два тижні об'їхав всю північ Одещини: Балта, Саврань, Подільськ, Кодима і так далі. І люди задають одне питання, от, в принципі, одне з найголовніших питань, яке ставлять люди, – це та ціна на молоко, яке сьогодні просто там 5, 5.10, 5.20 – те, що просто не відповідає абсолютно нічому: ні тій праці, яку люди вкладають, ні ціні навіть на пляшку води. І в мене наступне питання до уряду. Я хотів би почути, які програми цього року уряд буде реалізовувати, щоб допомогти селянину - тому, хто тримає велику рогату худобу, хто хто сьогодні реально займається роботою. І друге. Що ще можна зробити, що ще можна додати до тих програм, які є, щоби здешевити холодильне обладнання, можливо, кооперативи створювати в селах, де люди зможуть це зберігати, щоб закупівники не тримали їх за горло? Що можна зробити по якихось програмах прямого доступу до заводів і так далі, і так далі? Надзвичайно важливе питання. Хочу почути позицію уряду. Дякую. Будь ласка, буде відповідати заступник… виконуючий обов'язки міністра аграрної політики. Просимо вас. 10:39:57 ТРОФІМЦЕВА О.В. Щиро дякую за запитання. Як ви знаєте, у нас з минулого року вже діють програми підтримки сектору АПК, враховуючи також і сектор тваринництва. При цьому кошти виділяються як на утримання великої рогатої худоби, так і на підтримку кооперації. Всі ці програми в такому ж обсязі продовжені і в 2019 році. Відповідно насправді, відповідаючи на ваше запитання, наша робота полягає в тому, щоб ці програми реалізовувались і кошти доводились до кінцевих, скажемо так, користувачів, до безпосередньо малих мікровиробників, в тому числі молока, в в тому обсязі, в якому вони передбачені Кабінетом Міністрів України. Якщо говорити про ваше запитання щодо переробки. Так, дійсно, це ще один з аспектів, який потрібно підтримувати і який закладений на 2019 рік. Ми розширили підтримку, в тому числі фермерських господарств, за рахунок програми, яка яка передбачає часткову компенсацію вартості обладнання на зберігання, переробку продукції, в тому числі для кооперативів: сільськогосподарських, молочарських кооперативів, кооперативів в садівництві. І ось малі виробники, об'єднуючись в такі кооперативи, можуть використовувати ці кошти і отримувати від держави часткову компенсацію обладнання, в тому числі на зберігання молока, на його первинну переробку. Дякую. Дякую, дякую. І наступне запитання, будь ласка, Олексій Рябчин від фракції "Батьківщина". 10:41:37 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Шановні урядовці, ви не глупі люди і розумієте прекрасно, що і така на два місяця видача субсидій, і видача пенсій по 2400, і "Петрова тисяча" в регіоні, на яку фінансується в тому числі з державного бюджету, – це передвиборча агітація і підкуп виборця. І при зміні влади обов'язково ті люди, які підписують незаконні, я не знаю, і в казначействі, і в Міністерстві фінансів підписують незаконні рішення під видачу неверифікованих субсидій, під незрозумілі абонентські бази, з неіснуючими абонентами будуть відповідати обов'язково. Питання до пана Реви, який був доповідачем, якого взагалі, я вважаю, повинно бути звільнено, і відповідна постанова зареєстрована, за провал роботи з переселенцями, за провал роботи по субсидіям, за провал роботи по зменшенню дефіциту Пенсійного фонду, роботи з пільгами. Дайте відповідь на всю країну, будь ласка, на запитання, які давав Олег Валерійович Ляшко: що робити людям, у яких рахунок на 3 тисячі, субсидія 300, пенсія 1,5 тисячі? Їм менше їсти, їм опалювати дровами чи замерзати в своїх будинках? Шановні народні депутати, я почну відповідь давати, а потім передам слово Андрію Олексійовичу. По-перше, всі сьогоднішні ініціативи, які пропонуються Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, абсолютно лежать в межах чинного законодавства України. Саме Законом України про ринок газу, який ви ухвалили Верховною Радою України тут, в цьому залі, чітко написано, що з першого числа поточного року субсидії повинні видаватися в монетизованій формі. Це рішення Верховної Ради України, яке сьогодні виконує уряд. І якщо звернути увагу на ту логіку реформування системи субсидій, яку ми почали не сьогодні, а ще чотири роки, підніміть всі мої інтерв'ю за чотири роки, я завжди казав про те, що фінальною стадією реформування системи субсидій має бути монетизація системи субсидій, коли людина реально буде отримувати кошти, і, маючи ці кошти, вона частину, безумовно, сплатить за житлово-комунальні послуги, а частину, яку зекономить, вона може використати на власні потреби. У людей з'являється стимул, з одного боку, провести нормальне в тому числі енергозбереження у себе в квартирі і отримати за це реальний ресурс. І щодо пенсійного забезпечення. Так само я хочу сказати вам: Верховна Рада України встановила те, що всі кошти від розмитнення машин на єврономерах спрямовуються в Пенсійний фонд України. Це була ініціатива Президента України, але ви за це проголосували і ви визначили. І тому звинувачувати сьогодні уряд в тому, що ми виплачуємо за рахунок цього додаткові пенсії, це неправильно. Внесіть тоді від фракції "Батьківщина",

так вважаєте за доцільне. Але я вважаю, якщо ми сьогодні отримали реальний ресурс від наповнення Пенсійного фонду за рахунок коштів від єврономерів, ми не маємо права сьогодні тримати цей ресурс, поки завершаться президентські вибори, поки політики награються в президентські вибори. Є ресурс… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, шановний віце-прем'єр-міністр. І, звичайно, звичайно, зараз ще відповідь Реви, тому що до нього було запитання. Будь ласка. 10:45:41 РЕВА А.О. Ну, Павло Валерійович більшу частину відповіді дав. Я єдине, що хочу додати, що найдужче кричить"тримай злодія" відомо хто. Частина шоста статті 64 Закону "Про вибори Президента України": "Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частині третьої статті 56 цього закону." Цікаво, а пропозиція голосувати за кандидата, який обіцяє знизити тарифи вдвічі – обіцянка – це не підкуп виборців? От я би хотів почути роз'яснення

особливо в перший день весни. Будь ласка, наступне запитання. Народний депутат Шахов представить "Волі народу" Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні урядовці, я не один раз запрошував вас до себе додому в Луганщину подивитися, як живуть люди. Сьогодні луганчани всі у мирній Україні вимагають від уряду виїзду до Луганщини по тим дорогам-танкодромам, які залишилися після сходу сьогоднішнього снігу – перше число сьогодні марта. залі) Березня, вибачте! Друге. Будь ласка, я прошу всіх урядовців заїхати на Станично-Луганський перехід, де 15 тисяч людей в день стоять. Вчора 40 людей знепритомніли. Третє. Повітря можна різати ножем сьогодні! Екологія відсутня, ракові хвороби, сьогодні епідемія на епідемії. Далі. Вода найдорожча по всій країні саме в Луганщині і її немає в кранах. І напередодні 8 березня шахтарі не можуть купити навіть квітку сьогодні ні донці, ні жінці. Скажіть, будь ласка, коли вже уряд зверне увагу на людей… Будь ласка, 30 секунд. ШАХОВ С.В. Коли уряд зверне сьогодні свій "взор" на людей і почне працювати для народу України? І головне, дайте відповідь, коли буде виїзд уряду в Луганщину. І також зробіть, будь ласка, аудит всіх робіт, які робив губернатор Гарбуз, і покарайте за те, що бути витрачені мільярди гривень, і сьогодні всі ці гроші пішли в пісок. Дякую. Дякую, вельмишановний народний депутат. Щодо доріг короткий факт. Завдяки вашій підтримці і підтримці цього залу ми маємо дорожній фонд. Луганщина фінансується за рахунок коштів платників податків в повному обсязі. Більше того, спільно з нашими партнерами з Європейського Союзу ми розробляємо зараз окремий пакет допомоги по Східній Україні по відновленню цієї інфраструктури.

Шановний пане народний депутат, уряд з однаковою повагою ставиться до мешканців всіх областей, але із особливою підтримкою і прихильністю до мешканців тих областей, частина яких окупована російським агресором, тобто до мешканців Донеччини, Луганщини, а також окупованого і анексованого Криму. Ми маємо спеціальну увагу до інфраструктури Луганщини. І, ви знаєте, ви неодноразово зверталися із своїми питаннями як до Кабінету Міністрів загалом, так і до Прем'єр-міністра особисто, і він реагував на ваші звернення. практично у всіх міністерствах ми маємо бюджетні призначення, які будуть використовуватися, звісно, під контролем, в тому числі і депутатів, обраних від Луганщини. З приводу виїзного засідання Кабінету Міністрів в Луганській області. Ми повідомимо таку пропозицію Прем'єр-міністру України, який сьогодні у відрядженні, уряд до тепер не практикував виїзних засідань, але, очевидно, якщо таке рішення буде ухвалено, то ми з вами зустрінемося разом на Луганщині, обговоримо всі питання, які турбують людей. Дякую.

скоро 8 березня, бажаю, щоб ви були щасливі, любимі і здорові! Але питання в мене до міністра інфраструктури пана Омеляна. Володимир Володимирович, ви проїхали дорогами Донеччини і Луганщини, я вас запрошую проїхати одною державною дорогою Р73 Дніпро - Нікополь, 120 кілометрів взагалі дороги немає, тільки напрямок. А цією дорогою люди їдуть у лікарні, вони взагалі… я звертаюся від імені 350 тисяч тисяч мешканців міста Нікополя, міста Покрова, міста Марганця Нікопольського і Томаківського району. В прошлому році були проведені тендерні процедури, визначився заказник – все є, навіть почали ремонтні роботи, півтора кілометри відремонтували. Я прошу взяти під особистий контроль, бо взагалі не буде цієї дороги і ці мешканці повинні будуть їхати у Дніпро через Запорізьку область. Я вас дуже прошу взяти під… 10:52:13 Дякую, вельмишановні народні депутати. Щодо фінансування Дніпровської області. Цього року ми маємо виділення з дорожнього фонду 1 мільярд 200 гривень на дорогу стратегічного значення Дніпро-Київ. Окрім цього, область отримала субвенцію 35 відсотків з дорожнього фонду на дороги місцевого значення. Хотів би подякувати команді очільника області пана Резніченка за те, що, дійсно, для цього, цієї області дороги є пріоритетом. І я переконаний, що після збільшення фінансування дорожньої галузі ми зможемо дати абсолютно інший якісний результат. Тим не менше, мета уряду залишається тією самою: до 2022 року відбудувати всі дороги між обласними центрами і дати нову якість українській економіці. Дякую вам. Отже, колеги, зараз запитання від народних депутатів. Хто має намір задати запитання до уряду, прошу провести запис і прошу записатися, будь ласка.

місто Суми. Шановний пане міністр соціальної політики, ви дуже добре говорили сьогодні про те, що відбудеться у нас і що відбулося з субсидіями, те, що відбудеться з пенсіями. Я би хотів торкнутися також ще раз питання субсидій. Є одна проблема, яка є в цій постанові, яка регламентує надання субсидій. Це стосується зареєстрованих в помешканнях громадян, довідку про доходи яких подати неможливо, виписати їх із помешкання неможливо. Я дуже прошу, щоб уряд терміново вніс зміни в цю постанову і дав можливість комісіям на місцях у таких випадках в індивідуальному порядку надавати субсидії на кожне домогосподарство. Дякую. І по закінченню опалювального сезону будемо переглядати це положення відповідно до практики, яка склалася, із тими пропозиціями, зауваженнями, які існують під час його реалізації. Будь ласка, подавайте, ми будемо розглядати також і вашу пропозицію.

Дякую. Я розпочну вже, я так розумію, з риторичного питання до уряду. Що робити людям, яким зараз приходять платіжки вище, ніж ні виплати, виплати, які робить держава чи то за пенсії, чи то за зарплати іноді? Що робити таким людям? Сьогодні це є питання для всіх однакове. Але хочу також запитати, чи є в уряду стратегія, що робити з боргами. Я переконаний, що вони будуть зростати і надалі. Сьогодні ми маємо доступ до цифр, що приблизно п'ятдесят п'ять мільярдів вже боргів по послугам житлово-комунальним. Що буде уряд робити, коли буде сто мільярдів, сто п'ятдесят мільярдів, а це, судячи з усього, не за горами? Чи є якась стратегія, що ми будемо робити з усім житлово-комунальним господарством? Дякую. Хто буде відповідати? Колеги, не перешкоджайте уряду вести повноцінний діалог з залом. Зубко. Будь ласка, ви сформулюйте чітко своє питання, щоб була правильна відповідь. 30 секунд, Писаренко. 10:56:56 ПИСАРЕНКО В.В. Шановний Андрій Володимирович, я був конкретний, як ніколи. Сьогодні борги за ЖКГ, вже за нашою інформацією, яку ми бачимо в уряді, 55 мільярдів. Що ви будете робити, коли буде 100 або 150 мільярдів? Тому що ми бачимо, що ця цифра зростає кожного дня. Чи є якась у уряду стратегія? І що ви скажете людям, які вже мають великі борги, яким чином виплутатись з цих боргів? І що буде робити держава? Тому що сьогодні, перед виборами, десятки мільярдів ідуть на погашення соціальних виплат. Що будемо робити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Геннадій. І перестаньте блокувати уряд. Шановні народні депутати, я хотів би ще раз зазначити, щоб ми розділяли борги за житлово-комунальні послуги і борги по газу. Якщо розділити, то я вам скажу: сьогодні борги по комунальним послугам складають разом з теплом 16 мільярдів. 55 мільярдів, якщо у вас є, то, будь ласка… Ну, я думаю, що розкладіть, і ви подивитесь, що є газ – це постачання пряме газу до населення і є житлово-комунальні послуги. І прошу вас не плутати ці речі. Те, що стосується житлово-комунальних послуг. Є абсолютний порядок, який відбувається кожного року. Під час опалювального сезону борги по теплу, борги по комунальним послугам зростають, потім під час міжопалювального періоду вони зменшуються.

зв'язку з тим що просто збільшилась вартість послуг і збільшились обсяг коштів, які знаходяться безпосередньо в цій галузі, тому і збільшилась і кількість заборгованості. Але сьогодні, якщо взяти і виплату субсидій вчасно, і монетизація, це в першу чергу виконання фінансової дисципліни від держави. Тому що, якщо раніше клірингові розрахунки підприємства чекали по 3 місяці, то сьогодні безпосередньо ми розраховуємо на те, що людям буде вчасно, щомісячно надходити монетизована субсидія, і люди можуть зразу оплачувати безпосередньо свої комунальні послуги. Те, що стосується оплати послуг комунальних людей, які не отримують субсидії, їх рівень розрахунків сьогодні знаходиться по теплу, по воді і по комунальним послугам на рівні 88 відсотків. І окремо хочу подякувати цим людям, які сьогодні платять достатньо високі комунальні послуги. Але, з іншого боку, ми сьогодні пропонуємо шлях до енергоефективності через "теплі кредити", через Фонд енергоефективності, і таким чином зменшувати і не питатися впливати на вартість газу, а вплинути на вартість рахунків, які отримують через проведення енергоефективності.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я ще раз звертаюся до пана Павла Розенка. Ви пообіцяли дати відповідь, і я вам нагадаю…

Я не знаю, що ви взяли до уваги і куди ви кого послали, а вчора прийшла відповідь від МОЗу. Я вас прошу, не пишіть, бо у Супрун як був диплом коледжу, так і є; як був другий паспорт, так і є. Ви взяли на себе відповідальність. Чому місяць лежать документи Тодурова? Він пройшов всі спецпровірки, ви його або не приймайте, або прийміть на роботу. Людина кожен день ходить оперувати. Що ви тягнете волинку і робите цирк з того всього? Я задаю запитання: чому не підписується контракт? ви бачите, що уряд повністю тримає свої обіцянки: те, що дає людям, і те, що дає вам. Я пообіцяв вам, що ви отримаєте відповідь, ви отримали відповідь від Міністерства охорони здоров'я в тому вигляді, як вони вважають за потрібне. Зараз заступник міністра охорони здоров'я дасть вам відповідь тепер в усній формі. Будь ласка, говоріть. Мікрофон включений. 11:01:29 КОВТОНЮК П.А. Павло Ковтонюк, заступник міністра. Шановний пане Ігоре, контракт з директором Інституту серця зараз знаходиться в опрацюванні і згідно чинного законодавства буде підписаний. Зараз іде підготовка пунктів контракту. Прошу передати слово народному депутату Вітко. Шановні українці, шановний уряд! Я хотів би вам сказати, що сьогодні газові олігархи на Полтавщині проводять геноцид. Вони всіх нас, українців, посилають на три букви, і ці три букви – газ. У лютому ТОВ "Полтавагаз збут" цинічно порушила постанову Кабінету Міністрів: відключила дитячий заклад у Кошманівці від газу та опалення. Діти місяць перебували без тепла. Також "Полтавагаз" відключила 7 об'єктів Терешківської ОТГ, у тому числі дві школи, дитячий садок, два ФАПи, амбулаторію, при тому що в цих об'єктах не було заборгованості. Я прошу вас взяти на контроль ці питання. Чужих дітей не буває. Дякую за увагу. Дякую Шановний пане народний депутат Вітко, ми поділяємо вашу стурбованість як Кабінет Міністрів України. Наше законодавство і Конституція забороняє будь-які дії суб'єктів господарчої чи підприємницької діяльності щодо обмеження життєдіяльності об'єктів соціальної інфраструктури, включно із відключеннями тих об'єктів, які становлять соціальну значущість і впливають на життєзабезпечення населення. Тому, будь ласка, скеруйте відповідний депутатський запит згідно Регламенту і ми дамо всі необхідні доручення людям, які відповідають за цей напрямок, з тим, аби з'ясувати, наскільки правомірними діями дії були "Полтаваоблнафтогазу", коли вони відключали об'єкти соціальної інфраструктури. На нашу думку, такі дії є неприйнятними, оскільки вони проти інтересів громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Куренной Володимир. Доброго дня, шановні члени уряду і колеги. У мене питання до пана Петухова від Міністерства юстиції і до представника МОЗу. Всі ми знаємо, що вже декілька місяців рейдери захватили Одеський національний медичний університет. Захватили його завдяки перш за все "чорним реєстратором". Викладачі та студенти із-за цього не отримають ці місяці зарплатню та стипендії. Отже, вчора уряд прийняв постанову про реорганізацію, яка може допомогти вийти з цієї кризової ситуації. МОЗ призначив ліквідаційну комісію, але Міністерство юстиції не реєструє голову ліквідаційної комісії, і таким чином блокує вихід з цієї кризи. У мене питання: чому Міністерство юстиції займає… …таку позицію, яка фактично дозволяє рейдерам - колишнім представникам Партії регіонів контролювати незаконно державну установу Одеський національний медичний університет? Дякую. Будь ласка, включіть мікрофон. Петухов, так. Петухов. Павло Ковтонюк, заступник міністра. Я почну відповідати на це питання. По-перше, повністю погоджуюся з вашою оцінкою ситуації. На сьогоднішній день у нас в заручниках опинилися і студенти, і викладачі Одеського медуніверситету. На жаль, людям, які уповноважені на те, щоб оформити належним чином фінансові документи і дати змогу заплатити зарплати і стипендії, не мають змоги це зробити. І документів ми належним чином оформлених не отримуємо. Через це в середу урядом було прийнято рішення екстрене, але цілком законне і ефективне, про реорганізацію університету з метою цю ситуацію розблокувати. Буквально в дуже короткий час, за вчорашній день, більшість паперової роботи з приводу підготовки необхідних актів було зроблено. Уряд працює як команда тут. І я думаю, що ми в найкоротший термін це питання вирішимо. Є величезний ризик того, що знову будуть рішення судів, будуть нові спроби блокування цієї ситуації, тому в нас є буквально декілька днів, щоби швидко оформити це рішення уряду, швидко провести всі фінансові виплати ну і далі продовжити врегульовувати цю ситуацію. Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, ми працюємо єдиною командою, і, на жаль, рейдери користуються правом звернення до суду для того, щоби заблокувати можливість проведення реєстрації. Саме тому Міністерство юстиції дуже активно працює над тим, щоби реєстратори не зловживали своїм правом, а у випадку звернення до суду представляє інтереси Кабінету Міністрів. Відповідно ми, працюючи спільно з Міністерством охорони здоров'я, зможемо розблокувати ситуацію до того, як будуть повторні незаконні звернення в будь-які органи чи суди для того, щоби продовжити блокування цієї ситуації. Дякую за увагу до цього складного питання. Дякую вам. Іонова Марія передає Гопко слово. Будь ласка, Ганна Гопко. щодо того, щоб нарешті ухвалити Раду з держпідтримки кінематографії, яка фактично восени була заблокована. У мене виникає питання: чому восени, коли склад цієї ради було створено, пройшов відкритий конкурс, не було жодного рішення про фінансування створення нових українських фільмів по лінії Держкіно? Оскільки за Законом про підтримку кінематографії, ухваленого в 17-му, такі повноваження передані Раді з державної підтримки кінематографії, яку створює Кабмін. Склад цієї ради було обрано восени і досі, сьогодні 1 березня… У мене виникає питання. Це Міністерство економіки, це особисто Кубів? Чому виникає питання, що гроші в бюджеті є на кіно, але ми цими грошима не можемо скористатися? Я прошу і звертаюсь до уряду розблокувати це питання. І якщо якомусь чиновнику не подобається прізвище когось в складі цієї ради, то це його особисті проблеми, і не повинна держава страждати. Тому що ми хвалимося кіно, а потім ми його не випускаємо, це кіно, півроку проходить. Дякую. Справді, були проведені всі відповідні процедури щодо обрання членів відповідної ради. В Кабінет Міністрів України поступив відповідний документ. Згідно Регламенту Кабінету Міністрів України всі документи проходять погодження центральних органів виконавчої влади. Справді, Міністерство культури України внесло відповідний проект постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. І, справді, були зауваження центральних органів виконавчої влади щодо, в тому числі персонального складу цього комітету. Але, ви правильно сказали, вчора на засіданні урядового комітету, це вже другий раз поспіль, відповідний проект постанови був внесений Міністерством культури України, він був вчора схвалений повністю, урядовий комітет його підтримав. І я сподіваюся, що на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України склад відповідної ради буде затверджений. після цього рада може оголосити конкурс на нове фінансування робіт кінематографічних, які будуть здійснюватися за рахунок державного бюджету України. Тому ще раз наголошую, що на найближчому засіданні уряду, я сподіваюсь, це рішення буде ухвалене. Дякую вам. Ничипоренко передає слово для запитання Долженкову. 11:10:28 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Ви знаєте, після доповіді міністра соціальної політики, особливо після його відповіді на поставлене мною питання, складається враження, що наш уряд живе в такій віртуальній реальності. Він зараз говорить, що все добре, про монетизацію відповідної субсидії. А де ж ви були в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му роках? У вас же ж в вашій коаліції, Коаліційній угоді прописана монетизація цієї субсидії. А чи це не є непрямою формою підкупу виборців під час передвиборчої агітації? Але,що стосується суті питання і суті субсидій. Те, що не відповідає дійсності, то це те, що ваша політика фактично призводить до збільшення заборгованості. Більше 55 мільярдів гривень вже борги населення за спожиті житлово-комунальні послуги. Що стосується розміру субсидій, так вона також зменшується. Якщо в 2017 році це було біля тисячі гривень, зараз - 713 гривень. Якщо кількість субсидіантів у 2017 році - це майже 7 мільйонів домогосподарств, зараз – 6,5 мільйонів господарств. Ви скорочуєте кількість субсидіантів та розмір отримуваної субсидії, що б ви там не говорили… І це не мої дані, це дані Держкомстату. І коли ви говорите, що не відповідають дійсності, ви краще цей звіт зачитайте серед людей, і вони вам знайдуть правильні слова, ту відповідь, яку ви займали протягом 15 хвилин ефірного часу для нас. Будь ласка, Андрій Олексійович. 11:12:10 РЕВА А.О. Шановний народний депутат Долженков, маніпуляція – це напівправда, але напівправда завжди є і брехнею. Коли ви кажете про середню субсидію 713 гривень і посилаєтеся на дані Держкомстату, будь ласка, подивіться за який місяць ця цифра і порівняйте цю цифру коректно з тими місяцями, за які є ці дані. Це за жовтень місяць 2018 року. Якби ви уважно слухали мій 15-хвилинний виступ, ви б почули іншу цифру, що на сьогоднішній день середня субсидія в Україні складає 1 тисячу і це теж офіційні дані, ви можете їх отримати абсолютно легально. Тому давайте не будемо займатися політичними якимись інсинуаціями під час виборчої кампанії. Дякую. Я також хотів би додати від уряду, що у 14-му, 15-му і надалі, в наступних роках, уряди України займалися вирішенням ситуації і тим спадком негативним, який дістався нам і всій країні від Партії регіонів, яка тепер називається "Опозиційний блок". Я нагадаю всім, що вони лишили всій країні 128 тисяч гривень на рахунку, і про жодні, не те що мільярдні, а мільйонні субсидії і будь-які виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог у 14-му, в 15-му роках взагалі не йшлося, скарбниця була розкрадена і порожня. Це перше. Друге. Виконання законодавства України не є передвиборчою агітацією. Закони, які передбачають виплату пенсій, їх індексацію, надання соціальних допомог, монетизацію субсидій виконуються урядом у плановому порядку, незалежно від того, що хто балотується тут в цьому залі в Президенти. І останнє. Перед тим, як виступати, треба навчитися коректно читати цифри, а не маніпулювати ними в інтересах своєї політичної виборчої кампанії. Дякую. Колеги, зараз я дам репліку. І наступне буде заключне запитання. Я прошу приготуватись. Севрюков передає Тімішу. І, колеги, на жаль, це на тому ми завершуємо. Зараз перше – репліка. Долженков 1 хвилина. А потім – Тіміш. А що ж ви, шановні, боїтесь моєї репліки, ви не називали прізвища. Я вам скажу, ті цифри, які ви говорили, ви також маніпулюєте цими даними. Якщо б ви розбиралися в кореспондентських рахунках, можливо, я б подискутував з вами, що є періоди надходження, а є періоди витрат бюджетних коштів. А що стосується субсидій, то я продовжу. Саме ви скасували схему продовження розрахунків за спожиті населенням житлово-комунальні послуги протягом 12-місячного періоду. В Коаліційній угоді ви сказали про те, що ми переходимо до європейських принципів розрахунків. Але при цьому населення, не маючи європейський рівень доходів, ви скасували цей 12-річний пільговий період розрахунків, тому така заборгованість. А якщо ви звалюєте все на попередників, то йдіть геть звідси! Вам і 10, і 20 років буде мало для покращення життя. Вам все рівно будуть маритись якісь попередники. Що ви тут сидите? Що ви тут виконуєте? 5 років вже сидите! ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у нас вийшло певне непорозуміння. Направду Севрюков не передає слово нікому. Включіть мікрофон йому. Це заключне запитання. Севрюков. Включіть мікрофон. Дякую. Насправді Севрюков передає слово депутату Гончаренку. Балта-Подільськ і в особистому спілкуванні з вами. І нарешті вже об'явлений тендер. Ми бачимо, що вже пішов рух по цьому питання. Це надзвичайно важливо, бо це дорога, яка з'єднує два найбільших міста півночі Одещини, з одного боку, а ще ця дорога є просто "дорогою життя", бо там ця дорога з'єднує дві частини госпітального округу. І, наприклад, люди сьогодні в Подільську, в яких, не дай Боже, щось станеться із серцем, а ми завдяки медичній реформі відкрили відділення по операціях на серці в Балті, і там всього 25 кілометрів, але сьогодні вони їдуть їх півтори години. Тож я, перше, хочу подякувати за те, що питання зрушилося з місця, і друге, хочу попросити вас, щоб ви й надалі тримали це питання на особистому контролі до виконання робіт. Дякую. Дуже дякую, шановний народний депутате, за оцінку нашої роботи. Хотів би ще раз сфокусувати нашу увагу, що з перших днів роботи нашого уряду питання відновлення українських доріг – це був один із пріоритетів. Хотів би сказати, що з тих, того обсягу українських доріг, які нараховують 170 тисяч кілометрів, нам у спадок перейшло 95 відсотків дороги, які потребують відповідного ремонту. Хочу подякувати, користуючись можливістю, народним депутатам, які підійшли системно і підтримали ініціативу уряду по питанню формування дорожнього фонду. І я абсолютно переконаний, що такий плановий системний підхід по відновленню української інфраструктури, в тому числі й доріг – це правильний шлях, це шлях до Європейського Союзу, до європейський стандартів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключне слово доповідачу Реві Андрію Олексійовичу. Будь ласка. Шановний народний депутат Долженков, Я хочу з вами погодитися, що наш уряд дійсно скасував багато схем, які були запроваджені вашими соратниками-однодумцями в попередній період. Але що стосується соціального захисту людей і 12-місячного терміну щодо призначення субсидій, ця норма залишена в чинному законодавстві. Я звертаю вашу увагу і пропоную ще раз уважно ознайомитися з Положенням про призначення субсидій. Дякую. І дякую членам уряду за участь в роботі Верховної Ради України. Бажаємо вам успіху, спільних перемог для блага українців. "Година запитань до Уряду" завершена, і ми переходимо до оголошення запитів. І прошу всіх зайти в зал, приготуватися до заслуховування запитів народних депутатів України. Дякую вам. оголошення запитів, дозвольте, будь ласка, ще зробити наступне оголошення. До президії Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата Вікторії Пташник, яка повідомляє що картка пані Пташник не спрацювала під час голосування за законопроект 8328 у четвер 28 лютого і вона просить зарахувати її голос "за".

Шановні колеги, ми маємо 256 запитів. Зараз підішли також до президії депутати із запитанням, пані Гопко і пані... пані Гопко. Підійшли депутати із запитанням: чи буде сьогодні рубрика незадоволених депутатів? Ми маємо 256 запитів. Якщо ми встигнемо їх вчасно оголосити, то ми продовжимо засідання на 15 хвилин для того, щоби мати таку можливість, Отже, надійшли запити: Народного депутата Віктора Развадовського до міністра внутрішніх справ України щодо забезпечення Миропільської об'єднаної територіальної громади Житомирської області пожежним автомобілем. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги мешканці села Лука Житомирського району, Житомирської області Мельниченко Лесі Володимирівні на лікування сина Данила 2010 року народження. Анатолія Кузьменка до Прем'єр-міністра щодо вирішення проблемних питань відносно життєзабезпечення хворих дітей на м'язову дистрофію Дюшена. до Прем'єр-міністра щодо приведення розміру освітньої та медичної субвенції на 19-й рік для Лозівської міської об'єднаної територіальної громади у відповідність до фактичних потреб. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Уповноваженого Президента з прав дитини, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби необхідності вжиття заходів для захисту прав неповнолітньої дитини. Євгена Дейдея до Прем'єр-міністра щодо першочергових заходів з подолання масштабної кризи на ПАТ "Одеський припортовий завод". Олеся Довгого до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо приведення Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення у відповідності до вимог Закону. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності удосконалення державної програми

для оформлення статусу учасника бойових дій Лавренчуку Олександру та його родини, як родині загиблого учасника бойових дій. Михайла Бондаря до міністра культури щодо реставрації храму Святого Йосифа у селі Підгірці Бродівського району Львівської області. Олени Сотник до Одеського міського голови щодо отримання інформації про надання Олександра Кірша до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів на ремонт "Будинку школяра", що знаходиться у місті Харкові на території селища П'ятихатки. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо ремонту дороги по вулиці Астрономічній в місті Харкові. Владислава Бухарєва до директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, голови Сумської облдержадміністрації, прокурора Сумської області, начальника Головного управління Нацполіції в Сумській області, начальника Управління СБУ в Сумській області, голови Сумської облради щодо недопущення порушень виборчого законодавства в Сумській області

територіальної громади Сумської області. Сергія Мельника до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо створення належного сервісу для пасажирів в приміщенні залізничного вокзалу станції Хмельницький. Мельника до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 26 липня 1996 року № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян". Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо стану виконання судових рішень, що гарантуються державою в інтересах громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо стабілізації фінансово-економічного становища Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та погашення заборгованості по виплаті заробітної плати. Анатолія Кузьменка до голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо вирішення питання відносно забезпечення міста Олександрія Кіровоградської області протипожежною технікою, спроможною гасити пожежі у висотних будинках даного регіону. Ігоря Шурми до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності

виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я та заступників протягом 2018 року. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо відновлення права жінок на вихід на пенсію по досягненню 55 років. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо критичного стану у сфері житлово-комунального господарства. Івана Балоги до голови Державного агентства водних ресурсів щодо стану каналу Верке в місті Берегове Закарпатської області. Василя Німченка до голови Національної поліції, міністра внутрішніх справ щодо незаконного та безпідставного безпідставного затримання, арешту, а також притягнення до кримінальної відповідальності оперуповноваженого відділу поліції Подільського УП ГУ НП в місті Києві Мельникова Віталія Гудзенка до Державного агентства автомобільних доріг України щодо капітального ремонту ділянок автомобільної дороги державного значення Р-18 (Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище). Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів (субвенції) у 2019 році на капітальний ремонт доріг комунального значення в Таращанському районі Київської області. Артура Мартовицького та Ігоря Шурми до міністра соцполітики щодо необхідності негайного забезпечення повноцінного функціонування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та вжиття заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Максима Бурбака до Голови Державної аудиторської служби України щодо проведення аудиту Чернівецької міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств за період з серпня 18-го року по лютий 19-го року. Олега Ляшка до Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора про порушення кримінальної справи щодо голови НАК "Нафтогаз України" Коболєва за фактом незаконного нарахування, виплати премій у сумі 45 млн. євро (1 млрд. 395 млн. гривень) та виведення цих коштів на закордонні рахунки та з вимогою про повернення Коболєвим та іншими керівниками компанії цих коштів до Державного бюджету України. Олега Ляшка до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо вжиття невідкладних заходів, пов'язаних із затриманням та негайним притягненням до кримінальної відповідальності в судовому порядку учасника смертельного ДТП олігарха Петра Димінського. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, Виконуючого обов’язки міністра аграрної політики, міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора, голови Хмельницької облдержадміністрації, голови Житомирської облдержадміністрації щодо негайного повернення заборгованості селянам сіл Берестівка, Вересна, Дубрівка, Забара, Зірка, Мокре, Закриничча Баранівського району Житомирської області за здане молоко до СВК "Перший національний виробничий кооператив". Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської облдержадміністрації, Голови Ємільчинської районної державної адміністрації щодо збереження посади лаборанта при Яблунецькій амбулаторії Ємільчинського району. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо комплексного аналізу ефективності скасування тарифних коефіцієнтів на електроенергію для юридичних осіб. Андрія Лопушанського до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо необхідності розмежування балансової належності внутрішньобудинкових (фасадних) газових мереж газопостачання житлових будинків. Андрія Лопушанського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики, Голови Старосамбірської районної держадміністрації щодо необхідності невідкладного лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів, а також надання матеріальної допомоги. Сергія Лабазюка до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Кабінету Міністрів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, міністра фінансів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерства соцполітики України щодо зростання ціни на газ та інші комунальні послуги для населення. Сергія Лабазюка до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Комітету Міністрів, вибачте, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів щодо фінансування об'єктів Регіонального розвитку громад Хмельницької області. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра, Генерального прокурора щодо порушення прав громадян у сфері земельних відносин. Сергія Рибалки до прокурора Черкаської області щодо неналежного розслідування кримінального провадження. Сергія Рибалки до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, голови Дніпропетровської Дніпропетровської облдержадміністрації щодо відміни продажу земель сільськогосподарського призначення, що вчасно не передані на баланс Перещепинській об'єднаній територіальній громаді Новомосковського району Дніпропетровської області. Сергія Дунаєва до Міністра юстиції щодо заборгованості з виплат заробітної плати працівникам комунального підприємства "Лисичанськводоканал" у місті місті Лисичанську Луганської області. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо забезпечення державного фінансування лікування дітей, хворих на орфанні захворювання. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Національної поліції, Дніпровської міської ради, Київської облдержадміністрації, Київської міської державної адміністрації, Білогородської сільської ради - Києво-Святошинського району Київської області стосовно неналежного надання житлово-комунальних послуг. Юрія Бублика до Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора про функціонування нелегальних ігрових закладів під прикриттям державних лотерей, відсутність дієвих заходів з боку правоохоронних органів щодо припинення їх незаконної діяльності та притягнення до відповідальності організаторів тіньового грального бізнесу. Романа Мацоли до виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби, Начальника Головного управління ДФС у Хмельницькій області щодо правомірності нарахування податку на нерухоме майно. Романа Мацоли до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я, Директора Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я", голови Хмельницької облдержадміністрації щодо невідкладного проведення операції на серці дворічній дитині. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра щодо необхідності видачі розпорядження КМУ про передачу частини будинку по вулиці Луцька, будинок 24 у місті Нововолинську в обласну комунальну власність. Ігоря Гузя до міністра екології щодо можливості виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для завершення будівництва сміттєзвалища біля села Стара Лішня Іваничівського району Волинської області. Віктора Вовка до Прем'єр-міністра щодо нормативно-правового врегулювання діяльності консультативно-дорадчих органів

"Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та розробки порядку встановлення або компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних лічильників природного газу для споживачів. Миколи Федорука до Прем'єр-міністра щодо безпідставних відмов у видачі дозволів

Віктора Кривенка до голови правління публічного акціонерного товариства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо подання до правоохоронних органів цивільного позову у кримінальному провадженні. Едуарда Матвійчука до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства соцполітики, Міністерства з питань ТОТ, Одеської облдержадміністрації, Одеської облради, Одеської міської ради стосовно розгляду колективного звернення тридцяти п'яти сімей внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місті Одеса, для з'ясування та вирішення усіх обставин ситуації, що склалася протягом останніх років, а також всебічного захисту та забезпечення конституційних прав. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра про необхідність захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами, недопущення ліквідації навчального закладу "Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат". Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо необхідності ефективного захисту прав споживачів електричної енергії, врегулювання проблемних питань, що виникли в Луганській області Геннадія Кривошеї до Прем'єр-міністра щодо вирішення питання лікування хворих на онкологію жителів Миронівського та Богуславського районів Київської області. Олексія Гончаренка до голови правління

Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо врегулювання питання виплат компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території Житомирщини майно. Володимира Арешонкова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо врегулювання питання оплати послуг Андрія Шиньковича та Олександра Гереги до начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, голови Білогірської районної держадміністрації Хмельницької області, першого заступника голови Теофіпольської районної державної адміністрації, першого заступнику голови Красилівської районної держадміністрації, голови Ізяславської районної держадміністрації Хмельницької області щодо вирішення проблеми із забезпеченням громад Білогірського, Ізяславського, Красилівського та Теофіпольського районів громадськими пасовищами. Олександра Марченка до Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку про надання інформації щодо лічильників. Олександра Кодоли до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо необхідності забезпечення дітей з вадами слуху кохлеарними імплантами. Тараса Пастуха до Адміністрації Президента України щодо присвоєння Героя України Віктору Гурняку. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, міністра фінансів, Голови Державної казначейської служби, міністра юстиції щодо вирішення питання погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантується державою. Василя Яніцького до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо залучення коштів Державного бюджету України на фінансування програми лікування громадян за кордоном. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра України щодо права жінок виходити на пенсію по досягненню 55 років без зменшення розміру пенсії. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо необхідності державного контролю за регулюванням цін на сертифікацію і дипломування моряків. Олега Кулініча до міністра соцполітики щодо проблеми із нарахуванням та виплатою монетизованих субсидій. Олега Кулініча до Кабінету Міністрів щодо внесення змін у додаток до постанови КМУ №413 від 03 квітня 6-го року. Сергія Дунаєва до Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку, Голови Нацполіції, Генпрокурора, першого заступника голови Луганської облдержадміністрації щодо недопущення знищення містоутворюючого промислового підприємства Лисичанська, притягнення до відповідальності посадових осіб по фактах заволодіння державним майном в особливо великих розмірах з метою його подальшого перепродажу третім особам, та зловживання владою посадовими особами Мінекономрозвитку України. Владислава Севрюкова до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення необхідним лікуванням хворих на м'язову дистрофію Дюшена та вжиття відповідних заходів для покращення доступу до лікування. Юрія Бублика до виконуючого обов'язків Голови Державного агентства автомобільних доріг України, Директора Національного антикорупційного бюро про аварійний стан автомобільних доріг у Полтавському та Котелевському Котелевському районах, що виник через відсутність їх ремонту чи неякісне його проведення у 18-му році та допущені зловживання з боку посадових осіб області при визначенні виконавців цих робіт та залученні бюджетних коштів. Андрія Іллєнка до голови Київської міської держадміністрації щодо капітального ремонту асфальтного покриття по вулиці Мілютенка, 9 в Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Київської міської держадміністрації щодо виділення додаткових коштів для будівництва корпусу "В" загальноосвітньої школи №23 на вулиці Путивльській, 35 у селищі Биківня Деснянського району міста Києва. Вадима Сидорчука до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо надання, у відповідності до Конституційних принципів, безоплатної та безперебійної медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні захворювання. Павла Різаненка до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 95-го року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" з метою усунення деяких обмежень для надання вказаних субсидій. Павла Різаненка до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 28 березня 2018 року № 214 "Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей". Павла Дзюблика до міністра освіти щодо заробітних плат працівникам дошкільних навчальних закладів. Павла Кишкаря до Генерального прокурора щодо невжиття заходів реагування на факт порушення прав людини під час досудового слідства. Ярослава Маркевича до голови Нововодолазької селищної ради Харківської області щодо можливого порушення законодавства у галузі державних закупівель Нововодолазькою селищною радою ОТГ Нововодолазького району Харківської області. Бориса Козиря до Директора Державного бюро розслідувань щодо взяття під особистий контроль розслідування кримінального провадження №62019150000000077 за фактом внесення слідчим завідомо неправдивих відомостей до процесуальних документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018150050001801. №12018150050001801. Бориса Козиря до Голови Служби безпеки, Генерального прокурора щодо незаконної реєстрації права власності на комплекс нежитлових будівель по вулиці Мічуріна, 24-Д в селищі міського типу Криве Озеро Миколаївської області, та перевірки законності дій начальника реєстраційної служби Кривоозерського районного управління юстиції Брагара. Михайла Головка до голови Київської міської державної адміністрації, генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор", голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо проведення капітального капітального ремонту міжквартальних проїздів і прибудинкових територій по вулиці Космонавта Волкова в місті Києві. Павла Дзюблика до міністра оборони щодо фінансування військових комісаріатів. Тетяни Острікової до міністра фінансів щодо усунення перешкод при митному оформленні гуманітарної допомоги. Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо перевірки, законності затримок митного оформлення вантажів товарів ТОВ "Інвестком" на митниці. Олександра Супруненка до Київського міського голови щодо вжиття належних заходів із реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках Дарницького району міста Києва. Олександра Супруненка до Київського міського голови щодо вжиття належних заходів із реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках Дніпровського району міста Києва. Борислава Берези до міністра внутрішніх справ щодо відмови в наданні інформації по експертизі інфраструктурного проекту із будівництва велосипедного маршруту у місті Києві. Борислава Берези до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо неналежного розслідування кримінальних проваджень по факту нападів на громадську активістку Макарову Валентину. Сергія Рудика до Прем'єр-міністра, міністра фінансів, міністра освіти і науки, міністра соцполітики щодо підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Сергія Рудика до Першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку, віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку, Голови Державної служби статистики України щодо перевірки правильності розрахунку чисельності населення (наявного та постійного) в селах Березняки, Велика Яблунівка та Сунки, а також в цілому по Смілянському району Черкаської області та недопущення зриву реалізації проекту із будівництва ЦНАПу в Березняківській ОТГ в рамках реалізації програми "U-LEAD з Європою". Олега Осуховського до голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Прем'єр-міністра, Ради нацбезпеки і оборони, Глави Адміністрації Президента, Голови СБУ, міністра внутрішніх справ, Генпрокурора щодо відповідності керівництва державних підприємств займаним посадам. Олега Осуховського до голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, Прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, Глави Адміністрації Президента щодо проведення культурних заходів за кордоном. Петра Юрчишина до Прем'єр-міністра щодо компенсації мешканцям села Павлівка Калинівського району Вінницької області за пошкоджене майно в результаті вибухів складів з боєприпасами 26 вересня 17-го року. Олександра Бригинця до першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, голови Київської міської державної адміністрації щодо можливих фактів нехтування нормами забудови і безпеки при організації газопостачання відкритою надземною газовою трубою високого тиску 20-поверхового будинку "Шервуд" по вулиці Авіаконструктора Антонова, 4-а у місті Києві у зоні щільної житлової забудови, паркової зони, безпосередній близькості до Національного Університету оборони України тощо ознак можливо протиправної бездіяльності і корупційних діянь посадових осіб ДАБІ, державних органів і установ тощо. Сергія Власенка до Глави Адміністрації Президента України, генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» щодо надання інформації про корупційні оборудки в Збройних Силах України та участі підприємств, які належать Президенту України Петру Порошенку та його найближчому оточенню. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України,

Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра культури… Друзі, мені ще треба дочитати кілька запитів, будь ласка, дуже дякую вам. Дуже дякую за повагу до головуючого, яка щиро читає всі запити, які маю оголосити. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра культури України про створення організаційного комітету на державному рівні у відзначенні 150-річчя з дня народження Лесі Українки та реконструкції літературно-меморіального музею поетеси. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра, секретаря Чернівецької міської ради, виконуючого обов'язки голови Чернівецької облдержадміністрації про грубе порушення Чернівецькою міською радою прав дитини, невиконання вимог чинного законодавства в частині надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройного конфлікту.

Ігоря Попова до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо ситуації яка склалась в країні з забезпеченням хворих діалізними препаратами. Анни Романової до Прем'єр-міністра України щодо стану унікальної історичної пам'ятки Дубенського (Тараканівського) форту та передачі її у власність громади. Анни Романової до Прем'єр-міністра України щодо системи підготовки кадрів для туризму.

Альони Шкрум до міністра юстиції України щодо надання інформації про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю Міністерством юстиції України та його територіальними органами за 2018 рік. Сергія Лещенка до першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо будівельних робіт на об'єкті торговельно-розважального центру Оушен Молл. Артема Вітка до Прем'єр-міністра України, голови Національної поліції України щодо розслідування дій голови Машівської районної державної адміністрації Полтавської області. Романа Семенухи до міністра освіти і науки України щодо роз'яснення ряду норм Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів України стосовно конституційних гарантій пенсійного забезпечення та соціальних виплат громадянам України з тимчасово окупованих територій. Юрія Мірошниченка до Одеської обласної державної адміністрації щодо колективного звернення

на території Боржавської полонини, яка знаходиться на території Міжгірського, Воловецького та Свалявського районів Закарпатської області і є природоохоронним об'єктом міжнародного значення "Смарагдова мережа №UA0000263". Юрія Дерев'янка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо надання інформації про загальну кількість транспортних засобів, ввезених на митну територію України,що пройшли митне оформлення у встановленому законодавством порядку. Юрія Берези до голови Дніпропетровської обласної держадміністрації щодо виділення коштів на ремонт автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Юрія Берези до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо оновлення книжкових фондів бібліотек у Дніпропетровській області. Руслана Сольвара до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для проведення будівництва дороги по вулиці Підгірній селища Новосілки Макарівського району Київської області. Руслана Сольвара до міністра соцполітики, голови Київської обласної державної адміністрації щодо недопущення обвалу даху помешкання Пась Віри та її сина-інваліда II групи Цвєткова Миколи. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра щодо виділення додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров'я для бюджету міста Жмеринка. Івана Мельничука до міністра фінансів, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, Тиврівської районної ради Вінницької області, голови Тиврівської районної держадміністрації Вінницької області, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для закупівлі предметів довгострокового користування (комп'ютерної та оргтехніки) для КНП "Тиврівська ЦРЛ". Олександра Нечаєва до Київського міського голови про розгляд депутатського звернення щодо повернення документів права власності на земельну ділянку у місті Києві за зверненням родини Близнюк-Распутіних. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра щодо повернення жінкам права виходити на пенсію по досягненню 55 років без зменшення розміру пенсії. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра щодо проведення керівництвом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України зустрічі з представниками громадського активу та депутатського

ректора Київського національного університету будівництва i архітектури щодо виконання судових рішень та недопущення подальшого незаконного будівництва на вулиці Українська, 6 в місті Києві. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо наведення порядку у закинутій історичній будівлі на вулиці Січових Стрільців, 91 у місті Києві та систематичної бездіяльності органів місцевої влади, що призвела до пожежі у зазначеній будівлі. Володимира Парасюка до міністра інфраструктури України, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо ремонту автодороги Ганни Гопко до Прем'єр-міністра про неприпустимість будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні і потребу вилучення згадки про нові ГЕС на Дністрі з Програми розвитку гідроенергетики. Михайла Головка до Прем'єр-міністра, міністра юстиції, міністра культури щодо приведення у відповідність технічної документації та перереєстрації назви відповідно до функціонального призначення очисних споруд міста Збараж. Руслана Демчака до голови Нацбанку щодо внесення змін до "Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків-резидентів та роз'яснення Національного банку українським банкам щодо механізму відкриття рахунків для юридичних осіб-нерезидентів. Руслана Демчака до голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо врахування діючих ОТГ при схваленні нового Перспективного плану формування територіальних громад Вінницької області. Групи нардепів (Рябчина, Герасимова та інших – всього 9) до Київського міського голови щодо винесення питань про перейменування вулиць на честь Любомира Гузара та Олекси Тихого на засідання комісій та сесії. Ігоря Попова до Одеського міського голови, голови Одеської обласної ради щодо вжиття дієвих заходів по виконанню вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених особам". Андрія Шипка до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до "Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років". вжиття заходів для проведення ремонтних робіт автодороги державного значення Т-04-32 Нікополь-Божедарівка.

жилими приміщеннями або грошовою компенсацією військовослужбовців, а також членів їх сімей, які отримали статус внутрішньо-переміщених осіб. Ольги Червакової до віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, міністра фінансів щодо аналізу даних та надання рекомендацій стосовно економічної доцільності приєднання селища міського типу Ворзель до складу Бучанської ОТГ. Роберта Горвата до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення доступу до лікування хворих на м'язову дистрофію Дюшена. Роберта Горвата до Прем'єр-міністра щодо забезпечення компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для населення. І Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно розгляду повторного колективного звернення мешканців Київського району міста Одеса щодо водопостачання та водовідведення, а також всебічного захисту порушених прав споживачів послуг. Шановні колеги, я оголосила всі запити народних депутатів України, які на цей час надійшли до Президії Верховної Ради України і були зареєстровані відповідним чином. Також до президії ще надійшла заява від народного депутата пані Юринець Оксани, яка поінформувала, що картка не спрацювала під час голосування 28 лютого, її картка не спрацювала і просить зарахувати її голос за такі законопроекти: 8328 і 9553. У нас залишається 5 хвилин до закінчення нашої роботи, до перерви. Ми маємо кілька запитів народних депутатів України про незадоволення відповідей, які надійшли на їх запити до органів влади. З присутніх три народних депутати є. Я продовжую засідання на кілька хвилин. І зараз я надам виступ оцим народним депутатам України. Це народні депутати України пані Гопко, пан Лещенко і пан Власенко. Будь ласка, Ганна Гопко, вам слово, три хвилини. Доброго дня, шановні українці! Майже чотири роки тому ми з вами ухвалили історичний Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Головним завданням цього закону було звільнити Україну від комуністичної символіки і пропаганди. У відповідності з цим найменування та символіка Комуністичної партії є символікою комуністичного тоталітарного режиму, пропаганда якої в Україні забороняється. Комуністична партія має бути заборонена у встановленому законом порядку на підставі правового висновку Міністерства юстиції та рішення суду. Але всупереч закону Комуністична партія України продовжує легально діяти і досі. Я звернулася із запитом до міністра юстиції, який має пояснити, як таке можливе і чому українська держава не може забезпечити виконання власного закону. В липні 2015 року Міністерство юстиції затвердило новий правовий висновок щодо недотримання Комуністичною партією згаданого закону і звернулось до суду з проханням припинити діяльність Комуністичної партії. В грудні 2015 року окружний адмінсуд Києва завершив, фактично заборонив діяльність Комуністичної партії партії України. Однак, як випливає, зокрема, з відповіді міністра Павла Петренка на мій запит, Комуністична партія оскаржила до апеляційного суду це рішення. І що ж робить тепер Київський апеляційний адмінсуд? Він примудряється уже 2 роки тягнути розгляд справи в апеляції, а в вересні 2017 ухвалює цілковито протиправне рішення – просто зупиняє провадження у справі до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду у справі за поданням 46 народних депутатів про визнання антиконституційним Закону про До чого тут Конституційний Суд? А все дуже просто, колеги. Чому апеляційний суд не виконує своїх прямих обов'язків і ґрунтується на припущеннях про якість майбутні рішення Конституційного Суду? Чи не тому що, як стверджують певні джерела, в Конституційному Суді комуністи уже повирішували всі питання і готується злочинне рішення про реабілітацію Комуністичної партії і її участь у парламентських виборах 2019 року? Я думаю, після цього ганебного рішення Конституційного Суду щодо незаконного збагачення, ми можемо побачити інше рішення, яке дозволить, Конституційний Суд, Комуністичній партії, яка заборонена відповідно до Закону про декомунізацію, який ми ухвалили після Революції Гідності, взяти участь в цих виборах. Шановні колеги, це не іграшки – це питання національної безпеки. Не може бути і не буде в Україні ніколи комуністичних чи нацистських партій. Мін'юст, Президент, парламент мають голосно заявити про це із залученням Вищої ради правосуддя, Дякую, шановна пані Олена, Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Власенко. Запрошуємо вас. Шановні колеги, 17 січня цього року я звернувся із депутатським запитом до Адміністрації Президента України. Наприкінці грудня я отримав беззаперечні докази, а саме вантажно-митні декларації торгівлі підприємств, які належать Петру Олексійовичу Порошенко із Російською Федерацією під час воєнного стану. Тобто 3-го і 4-го грудня, коли в розпалі був воєнний стан, оголошений Петром Порошенком, його підприємства офіційно торгували з країною-агресором, платили туди гроші, заробляли звідти... отримували звідти товари, а відтак, а відтак грошима підтримували країну-агресора. Натомість Адміністрація Президента не спромоглася надати відповідь, чи продовжують за станом на день отримання запиту підприємства Президента Порошенка торгувати з Російською Федерацією. Однак цю відповідь дав мені журналіст-розслідувач Бігус, який декілька днів назад оприлюднив шокуючу інформацію про те, що не просто торгують з Російською Федерацією якісь підприємства, не пов'язані з оборонною галуззю, а що оточення Президента Порошенка, очолюване першим заступником Секретаря РНБО Гладковським і його родиною, узурпувала велику частин української оборонної галузі, що два 20-річних хлопця в абсолютно неприйнятний спосіб керують сьогодні оборонною галуззю України. Принаймні аналіз тих переговорів, які були публічно доступними, показують відношення цих людей забезпечують, які повинні забезпечувати обороноздатність нашої держави. А фраза на те, що треба їх лякати прізвищем Гладковського і вони повинні всі боятися і цих хлопців приймати, просто показує рівень моралі цих людей. Коли вони називають українське суспільство стадом, це теж свідчить про те, як ці мажори із оточення Порошенка відносяться до української оборонної галузі і до українських людей в цілому. Сьогодні було оголошено мій черговий депутатський запит, уже який базується на даних розслідування Bihus. Чомусь, знаючи приблизно, як працює Адміністрація Президента, я очікую, що напевно через тиждень або через два я знову буду виступати з цієї трибуни і говорити, що Адміністрація Президента не дає відповіді на те, як Порошенко і його оточення наживається на війні, контролюють цілі галузі, як вони продають українській армії нікчемне поламане обладнання втридорога і 4 рази дорожче, ніж воно коштує, натомість не розбудовуючи Збройні Сили, натомість не впроваджуючи стандарти НАТО в українській армії. Тому хочу закінчити свій виступ словами: армія,

на цьому тижні це мій останній виступ з трибуни парламенту, тому що я і мої колеги Світлана Заліщук і Мустафа Найєм подали заяви про вихід з фракції БПП і тепер у них за Конституцією є право позбавити нас депутатських повноважень. Це наша принципова реакція на ті кричущі розслідування корупції та крадіжок під час війни, а також на скасування норми про незаконне збагачення руками кишенькових суддів В своєму виступі я говорю про те, чим займаюсь останні роки, регулярно спілкуючись з киянами, проводячи прийоми громадян. І зокрема, нещодавно ми з групою, яка налічувала понад 10 осіб, побували в мера Києва Кличка. І це стосується історії з дитячим садком на вулиці Драгоманова, 1-в, який був побудований "Київміськбудом". А це власність. "Київміськбуд" – це власність киян, а не столярів та решти "смотрящих". Це наша з вами комунальна власність. Так от, цей садочок побудований, земля в оренді у компанії "Акцент-Новотел" на 15 років, право власності на садочок в них же як в інвесторів. Він введений в експлуатацію вже 3 роки тому, але досі не функціонує. А це лівий берег, де перенаселення, де людям немає куди ходити, тому що неможливо влаштувати в існуючі навчальні заклади дітей. А ті, які збудовані, вони не працюють. І ми в мера вимагали втрутитися в ситуацію. Час минає - знову жодної реакції. І це не єдиний випадок, коли ми бачимо з боку мера таку, ну, я б сказав, несвоєчасну або взагалі жодної реакції. Інший приклад, який стосується "Подол Град Vintage". Це забудова прямо в історичному центрі Києва. Брутально на землях Товариства сліпих будують чергове одоробло. Знову все відбувається на очах громадськості. Немає втручання. Робиться все, щоб Київ перетворити на смітник будівельного, не не знаю навіть, непотребу, тому що ці будинки не мають ні архітектурної, ні естетичної, жодної цінності, а лише за цим всім стоїть нажива і мета витягувати гроші з київської землі і з київських пагорбів. Інший випадок. Виступав я на цьому тижні разом з потерпілими, які мешкають в Києві. Будинок будують черговий на Мечникова, 7б. Прямо через територію колишньої Жовтневої лікарні, зараз називається Олександрівська лікарня. Їздить техніка. Взагалі не соромлячись будує, на жаль, колега по парламенту Бондар, який взяв фактично і зараз зводить черговий хмарочос прямо в історичному центрі Києва. Все це робиться на очах, повторюся, мера, який не втручається в ці ситуації. Коли ми приходимо, тільки розводять руками. Я звертаюся до мера Києва. Ви знаєте, пане Віталію, на наступних виборах вже не буде перемоги в один тур і буде дуже складно вам. І кияни дуже добре пам'ятають, як до них поставились в їхніх проблемах. І ми будемо далі допомагати киянам у вирішенні їхніх проблем. Дякую за увагу. Традиційна згідно Регламенту. У п'ятницю у нас є ця рубрика. (Шум у залі) Я бачу, у вас ігривий настрій сьогодні, але це не до мене. Шановні колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин. о 12:40 ми зустрічаємося. До 12:40 я оголошую перерву. І всі бажаючи народні депутати взяти участь в рубриці "Різне", я прошу повертатися о 12:40. Також були до президії запитання, чи буде у нас сьогодні розпочато розгляд поправок до Закону про мову. Ні, ми перейдемо до поправок до Закону про мову вже вівторка наступного сесійного тижня. Дякую.

Дякую, шановні колеги! І я запрошую до слова народного депутата України Віктора Галасюка. Будь ласка, шановний пане Вікторе, просимо вас розпочати наші виступи в традиційній п'ятничній рубриці "Різне". Будь ласка. Шановні українці! План Ляшка – це створення 2 мільйонів робочих місць в Україні. Це прискорення економічного зростання з нинішніх 3 сировинного економічного росту до 10 відсотків зростання економіки на рік. План Ляшка – це залучення 100 мільярдів доларів інвестицій в реальний сектор української економіки. Це справжня українська альтернатива тому ганебному плану економічного занепаду, який реалізують нинішній Президент і уряд під диктовку Міжнародного валютного фонду. Якщо продовжувати ту політику, яку вони проводять сьогодні, то Україні знадобиться 100 років, щоби наздогнати Польщу там, де поляки є сьогодні. Приплив іноземних інвестицій в українську економіку - 2 мільярди доларів на рік. Для того, щоб наздогнати поточний рівень інвестицій польської економіки, нам треба залучити 200 мільярдів.100 років йти до Польщі, якщо погоджуватися з політикою нинішнього Президента, уряду і Міжнародного валютного фонду. Вони розповідають казки, що те, що вони роблять, - це є економічний успіх, це є диво. Але кожен розумний українець бачить справжні результати їх реформ: неможливість сплатити комуналку за рахунок тих пенсій і зарплат, які ми отримуємо, неможливість гідно забезпечити власну родину. Натомість за рахунок штучного завищення комунальних тарифів і ціни на газ влада витягує десятки мільярдів гривень з наших з вами кишень для того, щоб покласти їх в кишені своїх поплічників. Коболєв і його приспішники отримали майже півтора мільярда гривень премії – ви тільки вдумайтеся в це! – заробітня платня - 2 мільйона гривень на місяць однієї людини, очільника "Нафтогазу", при тому, що вчитель і лікар в Україні отримує 8-9 тисяч гривень, кандидат наук в університеті - 8 тисяч гривень зарплата, а у Коболєва - 2 мільйона гривень на місяць. За що? За пограбунок українців. лідер Радикальної партії Олег Ляшко зареєстрував проект Постанови про повернення до бюджету 1,5 мільярда майже гривень незаконно і несправедливо виплаченої премії очільнику "Нафтогазу". План Ляшка – це реальне економічне зростання, це залучення інвестицій в українську економіку і підвищення добробуту українців, і це незалежність від Міжнародного валютного фонду і будь-яких інших іноземних кредиторів, це є справжнє європейське майбутнє України, а не те, що нам штучно нав'язує нав'язує нинішня влада: занепад, бідність. тільки будуть виступи народних депутатів України, ми завершимо після цього нашу сесію, а вже до поправок щодо мовного закону, законопроекту, ми перейдемо наступного сесійного вівторка. (Шум у залі) Так, і ми по ньому рухаємося.

світлий день стає довшим за темну ніч, ми частіше бачимо сонечко, крізь сніг пробиваються перші проліски. І ніби все має радіти. Але українці плачуть, українці страждають, українці виють від безвиході, від страшної бідності, від злиднів, до яких в такій багатій країні як наша довела безбожна антилюдська політика нинішньої влади. Плаче лікар відділення педіатрії номер два Рівненської обласної дитячої лікарні, яка сама виховує двох дітей і не може вижити за зарплату лікаря, бере за свій рахунок відпустку, їде в Польщу збирати полуницю в сезон. Плаче студент економічного факультету, який з червоним дипломом не може знати нормальну роботу, їде в Словаччину працювати різноробочим. Позавчора ми були з Олегом Ляшком на Рівненщині, плаче Галина Іванівна з Гощі, в якої не вистачає пенсії купити навіть найнеобхідніші їй ліки. Плаче мати інваліда I групи в Горохові на Волині. Жалюгідна допомога цій родині від держави не дає їй можливості реабілітувати її сина, а він може ходити, він хоче ходити, він хоче жити. Українці хочуть жити. А що ми бачимо сьогодні? Своїми діями, тотальною корупцією, в тому числі в оборонній сфері, знищенням української медицини, що робить "детройтська санітарка", громадянка Сполучених безробіттям, якого у нас найвищий рівень за всі роки незалежності, ви допрацювалися, шановні, точніше, не дуже шановні, до того, що в 90-х була краща ситуація, більше роботи в людей, ніж зараз, коли українці фактично вимирають. І, рано чи пізно, політиці знищення українців має прийти кінець. І політика нашої команди, політика нашого лідера Олега Ляшка, який на відміну від вас знає, як живуть люди, знає, як їм допомогти, і знає, як навести порядок, коли ви в країні спричинили бардак, якого не було ніколи, - це політика, щоб українців стало більше, щоб в українців була робота, щоб в українців була нормальна зарплата, щоб в українців була пенсія за яку можна жити, а не виживати, як сьогодні, щоб зростали соціальні виплати людям з інвалідністю, щоб вернули пільги чорнобильцям (тут лежить законопроект Ляшка, Мосійчука, інших колег – 4442). Верніть пільги цим людям! Вони ризикували життям, їх так мало лишилося. І тільки справжній лідер, народний, той, який знає реальне життя людей, не живе в ілюзорному світі, як ви, наведе порядок. Його прізвище – Ляшко. Слава Україні! Дякуємо. Шановні колеги, колеги мені підказують, що зараз на гостьовому балконі нашому - молодь, студенти Вінницького університету. Ми вас вітаємо. (Оплески) Нам дуже приємно, що сьогодні в нас у парламенті гості. Гарного навчання вам і бажаємо зараз цікавої екскурсії у Верховній Раді України. Ми продовжуємо наші зараз виступи в рубриці "Різне". І до слова запрошується народна депутатка України пані Заружко. Будь ласка. Доброго дня, шановні громадяни України, доброго дня, шановні колеги! Фракція Радикальної партії, Валерія Заружко. Команда Радикальної партії Олега Ляшка займає послідовну державницьку позицію. Ми завжди говоримо, що невід'ємною частиною цієї позиції є енергозалежність та та енергобезпека нашої країни, бо вони є найкоротшим шляхом до державної суб'єктності та сильної, незалежної України. Згідно курсу, затвердженого Україною на ЄС та НАТО, була затверджена енергостратегія, яка передбачає реформу енергетичної галузі та нового ринку електричної енергії. є невід'ємною частиною енергетичного ринку України. Міжнародна агенція, енергетична агенція, прогнозує стабільний попит на вугілля в світі якнайменше на 10 років, електроенергії Європа сьогодні отримує від вугілля. Сполучені Штати Америки – наш стратегічний партнер - реанімує вугільну галузь, і тільки уряд України поховує вугледобувну галузь країни. Сьогодні Україні бракує 6 мільйонів тонн вугілля щорічно, при цьому держава витрачає мільярди доларів нате, щоб купувати вугілля за кордоном: в Африці, в Америці, навіть в Росії і в Казахстані, - і каже нам, що немає грошей для того, щоб зробити реформу вугледобувної галузі, для того, щоб зробити модернізацію українських державних, підкреслюю, шахт. Це тисячі людей, які працюють кожного дня у надскладних умовах, добуваючи вугілля, і працюють вони на енергонезалежність нашої країни. Але сьогодні держава зневажає їх і робить все задля того, щоб стимулювати трудову міграцію, задля того, щоб українські досвідчені шахтарі виїжджали працювати за кордон до тієї ж Польщі, бо тут вони не бачать свого майбутнього і не бачать майбутнього своїх дітей. Саме тому фракція Радикальної партії запропонувала антикризовий план та промисловий пакет реформ. Олег Ляшко завжди каже, що він знає як вивести економіку з кризи, як посилити українську промисловість. Ми наполягаємо на тому, що наша фракція, наша команда зробить все задля того, щоб в українців тут у власній країні була стабільна робота, достойна зарплата, достойна пенсія та світле майбутнє для дітей саме для цього ми працюємо, саме цього ми добиваємося і саме про це ми будемо говорити знову і знову, і працювати для цього, щоб це було досягнуто в найкоротший термін. Наступний виступ. Будь ласка, народний депутат Іван Спориш, запрошуємо вас до слова. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15-й округ, Вінниччина. Насамперед я хочу подякувати Ірині Геращенко, яка привітала сьогодні дійсно студентів найкращого університету медичного, який сьогодні на балконі. Адже, мабуть, це один з найкращих університетів, тому що там, дійсно, ректор - професор Мороз, який робить все, щоб цей університет був кращим у країні. До речі, я хочу відзначити наших студентів-іноземців. Вони сьогодні там… дуже великий процент є іноземців, і саме вони сьогодні є на балконі. І я думаю, що сьогодні дуже приємно, що є такий університет, і робить все можливе, щоб наші медзаклади мали от таких гарних спеціалістів. Дякую вам. Але ми не тільки повинні думати за виші, ми повинні також думати і за училища. Ви знаєте, якщо ми не будемо мати освіти середньої, то, мабуть, і вищі учбові заклади також повинні тоді разом із цими, з вишами працювати. Чому? Тому що, якщо ми не будемо мати нижчих спеціалістів, якщо ми не будемо мати механізаторів, якщо ми не будемо мати зварювальників і інше, я думаю, що це буде великий мінус. І тому наша задача, народних депутатів, робити все, щоб все-таки освіта процвітала, щоб робили… щоб працювали всі заклади, адже, дійсно, це перспектива наших учнів, школи і молоді всієї, яка повинна нас вести в Європу. Я насамперед хочу сказати, що ми сьогодні вже приступаємо до весни, і в кожного фермера, кожного працівника сільського господарства стоїть питання – це посіяти. Тому що сьогодні саме сільське господарство відсотків 20-30, можна сказати, дає зростання валової продукції у нашій державі. Тому дуже б хотілося, щоб все-таки Кабінет Міністрів звернув на це увагу. Чому? Тому що ми бачимо, що долар падає. Сьогодні долар уже 26,9, горюче-смазочні матеріали… сьогодні добриво росте в ціні. Це знову ж таки нашим фермерам буде дуже великий мінус в тому, що вони не зможуть своєчасно засіяти. Я думаю, що тут повинен бути контроль усіх. Крім того, я хочу сказати, що (все-таки сьогодні був у нас Кабінет Міністрів) і частина наших фермерських господарств не отримали виплати, які вони мали отримати у грудні-місяці і в минулому році, це за реконструкцію, будівництво тваринницьких ферм, в галузі тваринництва і інше. Я дуже вдячний, що сьогодні Кабінет Міністрів звернув на це увагу, що продовжили термін, і зараз в січні-лютому мають можливість і фермерські господарства отримати. Але саме головне, я звертаюся до них, щоб ви своєчасно подали всі документи відповідні, тому що Кабінет Міністрів сьогодні дійсно разом… …разом з Міністерством агропромислового розвитку робить все, щоб все-таки ці фермери отримали, як то б хто цього не хотів. На завершення, я думаю, давайте знову ж таки: об'єднуємося, всі фракції, працюймо на нашу державу, не піаримося з залу. Дякую. Дякую. І, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Ігор Шурма. Просимо вас. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Студенти, не йдіть, я до вас буду говорити. Це ціле щастя, що сьогодні приїхали студенти з батьківщини Президента і Прем’єр-міністра України. Я надіюся, що ви – ви їм скажете, що ви хочете мати майбутнє, що ви здатні вчитися, завершувати навчання, працювати в Україні, рости кар'єрно. І для того, щоб були зміни і прогрес, ви хочете очолити Міністерство охорони здоров'я. І ви їм повинні пояснити: як нам, студентам, зрозуміти, що ми шість років вчимося, інтернатура, їдемо на село, а потім приїжджає людина з середньою освітою з іншої держави з паспортом іншої держави – стає міністром! Більше того, зами у неї такі, що вони замість того, щоби допомагати ставати на ноги, вони ще й палки в колеса ставлять. Ну, ви ж є солідарні з лікарями, правда, солідарні? Як вам дивитися на тих хворих людей, які не можуть сьогодні поїхати за кордон? Представляєте, до вас прийшов пацієнт, ви його – в державну програму, а вони потім в палатках під міністерством стоять. Більше того, ваш шеф у міністерстві говорить вам, ви ж потім ідете до людей: "У них рак, вони всі помруть".

І він пішов, і він так пішов далеко, що він забув, що сьогодні треба погодити бюджетні програми. Сьогодні є 19 науково-дослідних інститутів і 17 вузів. Понад 2 тисячі науковців… А хто із вас захоче займатися наукою? Не отримують сьогодні заробітної плати, бо він не затвердив програми. Сьогодні Мінфін не може виділити грошей. Більше того, я вам скажу, що ця людина робить все можливе, щоби ви не мали можливість спілкуватися з великими вченими якими, допустим, є Тодуров, і ви це знаєте. Його можна любити – не любити, але він щодня рятує життя. Він виграв Він виграв конкурс. Його колектив весь підтримав. Він пройшов 10 спецперевірок. Все, що тільки можна перейти. І подав документи. І відповідно закону його на протязі місяця повинні взяти на роботу. І цей чоловічок, такий зовсім, знаєте, в арафатці що ходить, Лінчевський фамілія, "вони всі помруть" той, що говорить, місяць тримає документи і не підписує. То ви скажіть Президенту і Прем'єру: ми хочемо мати майбутнє, дайте нам нормального міністра і команду - і ми впораємося з ситуацією в Україні. Дякую. Доброго дня! Олександр Кірш, Харків. Насправді дві біди має Україна: Супрун і "Нафтогаз". Так от, я про другу з цих бід, бо "Нафтогаз" вже робить таке, що не можна навіть зрозуміти. Щоб якось собі взяти кошти на свої мільйонні премії та мільярдну заробітну платню, або навпаки на мільйонну заробітну платню і на мільярди премій, вони придумали для України, що нормальною температурою повітря є 20 градусів Цельсія, не знаю з якої Аргентини вони взяли цю норму. А якщо справжня температура менша, ніж 20 градусів Цельсія, то населення повинно за це сплачувати "Нафтогазові" за підвищуючим коефіцієнтом, тобто вони вважають, що якщо мінус 20, то це на 40 градусів менше, ніж стандарти, і за це повинно сплачувати населення, причому заднім числом, починаючи з грудня 15-го року, населення повинне сплачувати за те, що у нас не плюс 20, як в Аргентині, звідки вони взяли таку середню норму, а мінус 20. тільки ми вирішили, щойно вирішили проблему щодо норм, що вони завжди були 3,3 і ніколи не було 9,8, що 9,8 – це незаконна вигадка "Нафтогазу" з самого початку, так вони тепер придумали якісь міфічні борги у зв'язку з тим, що в Україні температура менш ніж 20 градусів. Я хочу звернутися до людей із проханням: не платити за такими тарифами, за такими підвищеними коефіцієнтами, все вам повинні повернути. хтось сплачував 9,8 – це повинна повернути держава. І коли хтось сплачує за підвищеним тарифом, тому що є якийсь підвищений коефіцієнт з-за того, що температура в Україні нижча, ніж 20 градусів, всі ці платежі є незаконними, тим більш заднім числом. І я звертатимуся до уряду, щоб була прийнята відповідна постанова, яка унеможливить подальше зловживання на ринку газу. Інша проблема – це те, що твориться в місцевому транспорті, і те, що Укртрансбезпека не виконує свої функції. навіть не стежить за тим, що робить власник маршрутного таксі. І в Харкові мешканці селища П'ятихатки, маючи дві маршрутки, фактично не мають жодної. Бо, замість великих автобусів на рейсах, діють маленькі несправні автобуси, а друга, пільгова маршрутка, взагалі не ходить. Я звертаюсь до Укртрансбезпеки і отримую відповіді, що все гаразд,

власник маршрутного таксі, і штрафувала їх інколи на 300 гривень? Не 300 тисяч, а 300 гривень вони сплатили і далі роблять що захочуть. Це творить в Україні Укртрансбезпека. Ну, це, звичайно, не така величезна трагедія, як те, що... Будь ласка. Дякуємо вам. І до слова запрошується народний депутат України Юрій Соловей. Прошу. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. України перебуває в фазі гострої політичної боротьби і в президентській кампанії. Цей місяць, на жаль, парламент не зможе ухвалювати рішення, які необхідні нашій державі. Але рано чи пізно президентська кампанія закінчиться і нам знову прийдеться повернутися до вирішення тих найбільш гострих проблем, які сьогодні стоять на порядку денного українського суспільства. Поряд з тим, що за останні декілька років українському парламенту вдалося прийняти ряд, я вважаю, надзвичайно важливих і системних рішень, але основний напрям – економічна політика, на жаль, в нашій державі залишається абсолютно не реформованим. Ми продовжуємо опиратися на зовнішні ресурси і абсолютно за 4 роки не прийняли жодних рішень, які б дозволили закумулювати ті ресурси, які в середині країні є, є на руках людей, які б працювали на розвиток української економіки. За останні 4 роки ми так і не підійшли до реформування ринку землі, а це не дозволяє залучити колосальні інвестиції в українську економіку, в тому числі українських громадян. За 4 роки ми, на жаль, так і не провели податкову реформу, Закон про податок на виведений капітал припадає пилюкою в профільному комітеті. Ми багато говорили про нульову декларацію і необхідність залучення коштів, легалізації коштів в українську економіку. На жаль, законопроект так і не доходить до парламенту і не розглядається в стінах парламенту. Ми говорили про приватизацію, але як залишається 3 тисячі підприємств у державній власності, так, на жаль, вони і залишаються. Єдина реформа, по якій ми, по великому рахунку, наблизились до вирішення, – це пенсійна реформа. Я хочу нагадати, що рік тому, коли український парламент проголосував ми схвалили норму і що було, власне, компромісом між парламентом і урядом, про необхідність введення з 1 січня 2019 року обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Це не просто можливість надання справедливої пенсії громадянам при виході на пенсію, це сотні мільярдів гривень, які інвестуються в українську економіку. Але, на жаль, я змушений констатувати, що законопроект 6677 авторства понад 60 народних депутатів так і не став предметом розгляду парламенту, який би дозволив запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. І тому, виступаючи з цієї трибуни, я звертаюся в тому числі до керівництва парламенту, як одним з пріоритетних все ж таки внести в порядок денний вже по завершенню президентської кампанії законопроект 6677 про обов'язкове введення накопичувальної пенсійної системи… …про обов'язкове введення обов'язкової накопичувальної системи як однієї із ключових соціально-економічних реформ, на яку вже довго очікує українська держава. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І до слова запрошується народний депутат Сергій Рудик. Прошу вас, пане Сергію. Шановні українці, вчора парламент проголосував 17 законодавчих ініціатив, три з яких екологічні. Це великий був екологічний день. І це честь і хвала всім колегам, які підтримали стратегію екологічної політики до 30-го року, низку законопроектів, які мають унеможливити або призупинити викиди парникових газів і іншої гидоти в атмосферне повітря. Хороший день був з точки зору екології. А що насправді відбувається на сьогоднішній день на місцях? Думаю, що тільки глухий не чув на сьогоднішній день і в цьому залі, і з екранів телевізорів про проблеми смілян і Сміли. Так от, крім тепла, доріг, проблем з соціальною сферою, в місті Смілі вже стабільно є проблеми з водою і з повітрям. минулому році в червні місяці Партія Зелених України зафіксувала безпрецедентні викиди в річку Тясмин з комунального підприємства "ВодГео". Перевищення речовин, які роблять цю воду непридатною для вживання, катастрофічна. Назву кілька цифр. Завислі речовини - в 4,5 рази перевищення норми. Азотоамонійного - в 11,5 разів. Фосфатів - в 2. Нафтопродуктів - в 6 разів. Питаємо міську владу, що робити. Кажуть: "Нам треба купити повітродуйку". Що таке повітродуйка? А це така штука, яка дозволяє оживляти організми для того, щоби розмножувалася нормальна флора, яка бореться по суті з цими шкідниками. Скільки, каже, коштів треба? 800 тисяч гривень. 7 листопада минулого року уряд виділив кошти на придбання повітродувки. Всі у виконкомі мені казали, і в оцьому "ВодГео" – за місяць придбаємо. Маємо сьогодні 1 березня, шановний виконуючий обов'язки міського голови, шановні депутати члени виконкому, де повітродуйка? Чи ви думаєте, що ви цієї весни будете знову по три з половиною тони щодоби викидати нечистот у річку?! В сусідньому Черкаському районі, в Нечаївці, в Хацьках, в Степанках, риба подохла ще в минулому році і, можливо, ніколи не відтвориться. Хочете більше? Даю більше. Проблема з теплом, дякувати Богові, Президентові і багатьом-багатьом людям, які були до цього причетні, частково вирішена. Я зараз не про захмарні ціни, а про факт тепла. Але є у нас така ТЕЦ в Смілі, яка опалює велику частину зокрема мікрорайон Кут. Так от ця ТЕЦ 7 років опалює це все дровами, 200 тонн дров щодоби. Чорним зависло повітря, чорним загаром. Шкода, що нема в цьому залі вже міністра і виконуючого обов'язки екологічної інспекції Яковлєва. А то би почули. Прошу, пані головуюча, сприймати мій виступ як запит до… Прошу сприймати мій виступ як депутатський запит до міністра екології і до виконуючого обов'язки екологічної інспекції пана Яковлєва. Розберіться з викидами зі Смілянської ТЕЦ, люди уже не можуть терпіти. Дякую. Прошу оформити виступ народного депутата Рудика як депутатське звернення. І до слова запрошується народний депутат Віктор Вовк. 13:09:40 ВОВК В.І. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, виступи Президента Порошенка вже давно ігноруються міжнародною спільнотою та проходять перед майже порожніми аудиторіями, зокрема і минулого тижня на Генеральній Асамблеї ООН. Банальна істина у тому, що у великій світовій політиці поважають сильних і завзятих, тих, хто має дух і національну гідність та готовий затято захищати законні інтереси своєї держави. Того ж, хто боїться створити дискомфорт сильним світу сього, відстоюючи права свого народу, і боїться нагадати світовим лідерам про гарантії та зобов'язання, дані його країні, зневажають та використовують. Адже роздратування стратегічних партнерів такий лідер з гнучкою спиною боїться значно більше, ніж страждань та гніву власного народу. Тож навіщо вирізняти такого Президента своєю увагою посеред десятків інших? А те, що Порошенко – Президент країни, яка колись мала третій за потужністю ядерний арсенал у світі, то хто ж йому винний, що він сам у своїй догідливості готовий подати у зрадницьке забуття щодо умов ядерного роззброєння України за Будапештським меморандумом? Порошенко сам відмовляється заявити з міжнародних трибун, що агресія Росії проти України насправді підриває увесь світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї. Порошенко сам відмовляється наголосити світовим лідерам про сигнал, який вони посилають Північній Кореї, Ірану та іншим, які бачать приклад України, що віддала ядерну зброю і нині потерпає від російської агресії. Порошенко сам відмовляється нагадати Європі і світу, що без виконання гарантій і міжнародних зобов'язань перед його країною ядерна безпека у Європі і світі неможлива. Вперте ігнорування Порошенком Будапештського меморандуму – це не випадковість і не дурість, а навмисна дія, щоб догодити світовим лідерам і не змушувати їх червоніти за невиконані обіцянки перед Україною. Порошенко, очевидно, вступив у змову і взяв на себе зобов'язання замовчувати Будапештський меморандум, мабуть, тому що він залежний слабак, який більше всього боїться невдоволення і гніву сильних світу цього, від яких залежить і його особиста доля, і доля його мільярдних статків. Олег Ляшко вірно зауважив: Порошенко дуже поганий переговірник, хоч і добре знає англійську, і не здатен ефективно відстоювати інтереси, національні інтереси України. Україна потребує лідерів, здатних проводити сильну, результативну політику. Прийшов час державних діячів, а не слабаків і політичних кон'юнктурників. Команда Олега Ляшка готова до цього. Наступний виступ, будь ласка, Леонід Ємець. Він має 6 хвилин, тому що колеги так само з його фракції віддали йому свій час. Будь ласка, прошу. Доброго дня! Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні колеги, дорогі українці! Дуже часто останнім часом ми чуємо, що парламент став пустим місцем. Я вам скажу, якщо ви зараз подивитеся засідання (ви, очевидно, його дивитеся), ви побачити, що більшу більшу частину так воно і є. Так. дійсно, парламент зараз – це пусте місце. Тут сидить 27 народних депутатів з 400 з гаком. Це означає, що на даний момент український парламент не здатен приймати жодного рішення, бо нагадаю, для цього потрібно 226 голосів, а це, м’яко кажучи, в 10 разів відрізняється від тієї кількості депутатів, які є зараз у парламенті. Що робити в цій ситуації? Яким чином, якщо не можна вже їх переконати, цих людей, які так наполегливо борються за те, щоб пройти в парламент, а потім сюди не ходять, яким чином їх примусити виконувати обов'язок перед українським народом? Примусити, тому що це не їх право – ходити на засідання Верховної Ради і приймати рішення, це їх обов'язок. Ще раз нагадаю, 1, 10, 28 народних депутатів не можуть прийняти жодного рішення, для цього потрібно 226. Так от, їх треба силувати. Придумали штрафи. Але я вам скажу чесно, я отримую заробітну плату в бухгалтерії, я бачу, що є народні депутати, які за 5 років роботи українського парламенту жодного разу ту заробітну плату не забрали, вона їм не потрібна, для них ці штрафи – то ніщо, це їх не лякає. Потрібно придумати щось більш дієве. Я запропонував законопроект за № 10072 – внести зміни до Кодексу Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши, що за прогул, тобто за відсутність народного депутата на своєму засіданні двічі або під час позачергового засідання Верховної Ради один раз, така відсутність має каратися адміністративним стягненням у вигляді громадських робіт. От я певен, що для тих депутатів, яким штрафи – це їх не лякає, з мітлою вигнати їх на громадські роботи, примусити попрацювати хоча б так для українського народу. Оце їх налякає, це змусить їх прийти в стіни Верховної Ради, змусить їх тут працювати, змусить тут дати кворум для того, щоб ми могли оговорювати закони і приймати ці закони на користь українського народу. Але всі ми прекрасно розуміємо, що і штрафи, і навіть громадські роботи, які змусять їх сюди прийти, бо вони реально не лякають цих прогульників, але не змусять їх працювати ефективно. Нам потрібно міняти якість українського парламенту, і зробити це можна не вмовляннями, не залякуваннями, зробити це можна єдиним способом - змінивши правила виборів народних депутатів України, а ще простіше, запровадити відкриті виборчі списки, скасувати корупційні механізми, якими ці люди, які не хочуть працювати, а хочуть мати депутатську недоторканність, хочуть мати доступ до впливу на український бюджет і до формування українського Кабміну, закрити ці лазейки - через корупцію їм приходити до єдиного законодавчого органу: скасувати мажоритарну складову, скасувати закриті списки. Лише відкриті виборчі списки дадуть нам якісний склад майбутнього парламенту. Я вам скажу більше, якщо ми цей парламент наступний обиратимемо за старим законом, а це відбудеться буквально за 8-9 місяців, то наступний парламент буде ще гірший за цей. В цьому парламенті є багато людей, які мали бажання працювати, але в наступному парламенті буде більше людей, які куплять собі мандат і не будуть в душі навіть мати жодної ідеї працювати на український народ, на себе, на свого олігарха – так, це буде їх завдання, але не для українця. Тому так важко даються нам закони, які були потрібні українському народу, з'являються рішення, які призводять до скасування статті про незаконне збагачення. Сьогодні Україна знаходиться на 10 кроків, а якщо точно, на 5 років назад на шляху боротьби з корупцією. Більше того, якщо ми маємо на меті не боротися з корупцією, а її подолати, то такі рішення, які приймає Конституційний Суд, нас зупиняють на цьому шляху. Шановні друзі, давайте пам'ятати, що вибори Президента і вибори парламенту – це є той момент, коли український народ може продемонструвати цим ледарям, цим людям, які лише прикриваються депутатською корочкою, продемонструвати, що український народ дає своїх представників, щоб вони працювали. І український народ не дасть вкрасти у нього волю до європейських цивілізованих стандартів. Прийдіть на президентські вибори, прийдіть на парламентські вибори, скажіть "ні" прогульникам, скажіть "ні" непрофесіоналам, і виберіть до українського парламенту тих, хто буде реально забезпечувати рух українського народу, рух України до європейського цивілізованого світлого майбутнього. Дякую. Дякую за можливість виступити. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Перш за все, я б хотіла зробити взагалі аналіз того, що відбулося за цей тиждень, тому що він був знаковий. Він, в першу чергу, був знаковий з точки зору динаміки зростання і наступу корупції в цій країні, в Україні в різних середовищах і особливо, ви знаєте, в оборонній сфері, яка є критичною сьогодні для миру і для майбутнього. Так, вже тільки що мій колега згадував про те, що скасована, дійсно, ключова норма в боротьбі з корупцією - норма про незаконне збагачення. Я можу констатувати, що це призведе фактично до руйнації тієї системи, яку дуже важко, під тиском, в першу чергу зовнішніх партнерів, під тиском можливості отримання безвізу намагалися побудувати. На сьогоднішній день фактично можна сказати: "Всем спасибо, все свободны". НАЗК, НАБУ не має інструменту, реального інструменту притягнення до відповідальності всіх тих прекрасних які, не соромлячись, задекларували мільйонні статки в своїх електронних деклараціях. Всі вони, я повідомляю громадян, сьогодні можемо точно це сказати, вже не понесуть жодної відповідальності за незаконне збагачення, тому що кримінальний закон, він не має зворотної Це означає, що з моменту, коли почав, вступило у силу рішення Конституційного Суду, вони всі є фактично невинними за те, що розграбовували країну, заробляли мільярдні, мільйонні статки на вас, шановні громадяни України. Друге. Скандал, корупційний скандал, який розгорався в теренах оборонної сфери. Нібито Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, точніше доповнила існуючу Тимчасову слідчу комісію по цьому питанню. Але я можу от констатувати ще одну профанацію Тому що як мінімум у цієї Тимчасової слідчої комісії є конфлікт інтересів. Давайте будемо об'єктивними. Пан Вінник, який є головою і очолює дану тимчасову слідчу комісію, входить до "Блоку Петра Порошенка". Всі фігуранти цього скандалу є дотичними до Президента. Чи буде ця Тимчасова слідча комісія реально розслідувати скандал? Звичайно, що не буде. Я більше скажу, під час засідання Антикорупційного комітету, де були представники Служби безпеки України, стало очевидним, що і правоохоронні органи не збираються належним чином розслідувати дані злочини. Це означає, що знову буде панувати безкарність у цій країні. І останнє. Вчора був пленарний тиждень… пленарний день, який, як правило, є найбільш результативним. Так от цей пленарний день призвів до того, що ми не змогли проголосувати для людей важливого закону …Закону про медіацію, який би дав можливість принаймні, якщо не працюють суди, вирішувати спори через медіаторів. Але в цьому залі прекрасно ввечері знайшлося більш ніж 226 голосів, щоб дати олігархам… Дякую, шановна пані Олена, дякую за дуже актуальний виступ. І до слова запрошується народний депутат Бондар. Прошу вас, пане Михайле. Доброго дня. Бондар Михайло, 119 виборчий округ,Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина. В першу чергу хочу, не чекаючи якогось окремого дня, сьогодні, в перший день весни, привітати наших всіх жінок з весною, з початком нового, тому що весна – це весь час початок нового життя. Я впевнений, що якраз цієї весни це нове, це прекрасне майбутнє для України якраз і розпочнеться. В мене сьогодні не такі актуальні питання, як у моїх колег, глобальні, в мене вони приземлені: по моєму 119 виборчому окрузі. Кожен раз, коли до мене звертаються голови сільських, селищних рад, міських рад по питанню ремонту доріг, я відповідно пишу звернення, запити до голови обласної державної адміністрації, тому що державним фондом якраз по Львівській області розпоряджається він відсотків, які ідуть з державного фонду на області, якраз це його відповідальність. Тому я весь час прошу, щоб ці дороги, які подають сільські, селищні голови, були враховані першочергово для Але, крім цього, я пробую і залучити кошти з державного бюджету. Для цього привозив минулого року Володимира Омеляна, міністра інфраструктури. Він проїхався по деяких дорогах, де я також прошу залучити кошти з державного бюджету, а саме це є Т 1410, це є Броди-Станіславчик дорога, це участок дороги, який остався ще не відремонтований і я дуже прошу звернути на це увагу. Це також дорога Т 1806 від Лопатина до Буська, через два райони проходить: через Радехівський і Буський район. І також дорога Т 1425 це Батятичі-Богданівка, також вона проходить через Кам'янка-Бузький район і Буський район відповідно. Тому дуже прошу… Я сьогодні розмовляв якраз із міністром інфраструктури паном Омеляном і з віце-прем'єром Кістіоном Володимиром, заручився і їхньою підтримкою. Надіюся, що дане слово мені все-таки буде дотримано і в подальшому в постанові або в розпорядженні, яке буде випущено Кабінетом Міністрів, ці дороги будуть враховані в першочерговість для їх ремонту. А зі сторони голови державної обласної адміністрації пана Олега Синютки також будуть дослухані до тих пропозицій, які надходять від сільських, селищних, міських голів і які я підтримую, і також ці дороги будуть включені в першочерговість для ремонту. Дякую. Надіюсь на співпрацю. Дякую. І наступний виступ. Будь ласка, народний депутат Валерій Писаренко запрошується до слова. Дякую, шановна пані головуюча. Ви знаєте, ми також сьогодні достатньо прості питання задавали уряду і неодноразово задавали. Питання були про те, яким чином людям прожити, якщо їх доходи сьогодні, які визначають саме уряд і держава, менші, ніж ті витрати, які їм сьогодні потрібно понести на тарифи, на нормальне проживання. На жаль, після того, як ми поговорили з урядом, в в моїй уяві з'явився фільм, який нещодавно був на екранах, він називається "Паралельні світи". Там сюжет достатньо простий. Є дві планети, які існують рядом. На одній планеті існує корпорація і всі багаті, всі мають кошти, всі живуть дуже добре. І ця корпорація, використовуючи надра з іншої планети, продає електроенергію за непомірними цінами для тих бідних, які живуть на іншій планеті. І, звичайно, що вони не розуміють турбот тих людей, які не можуть навіть сплатити за цю електроенергію. Це дуже схоже на те, що відбувається зараз в Україні. Дійсно, уряд сьогодні демонструє, що ми живемо в паралельних світах: один світ – це їх світ, а інший світ – це людей, які сьогодні намагаються вижити, намагаються зрозуміти, яким чином їм нагодувати сім'ї, яким чином сплатити платіжки і де світло в кінці цього тунелю. На жаль, багато з них це світло бачать у виїзді за кордон. Наразі за останні 4 роки ціна на газ виросла в 12 разів, ціна на опалення збільшилась в 11 разів, гаряча вода подорожчала у 4 рази, електроенергія – у 3. Це ті цифри, про які ніхто не хоче говорити. Це ті цифри, які сьогодні замовчують, але при цьому вже на сьогодні загальна сума боргів українців складає 56 мільярдів гривень. Це практично бюджет столиці України міста Київ. І ми знаємо, що в цьому році ще очікуємо подорожчання тарифів, ще будуть підвищення. І хочу нагадати, що з 1 травня також додатково вводиться пеня на борги. Ми запропонували і внесли законопроект 10108, який скасовує ці норми в законі і скасовує пеню. Тому що те, що сьогодні я хотів почути від уряду, яким чином вони бачать сьогодні боротьбу не тільки з високими цінами, а і тими боргами, які сьогодні накопичились. Тому дуже важливо дати відповідь, скасувати пеню і надати людям можливість плати так, як вони можуть платити. Дякую. Дякую вам, шановний колега. І до слова запрошується народний депутат Олег Медуниця. Просимо вас. Олег Медуниця, місто Суми. Два місяці тому на цій трибуні я виступав по тим проблемам, які створили чиновники Держгеонадр для сумських підприємств, які розробляють кар'єри. В Сумській області не так багато корисних копалень в кар'єрах, і видобувають глину, пісок, суглинки. Але після перевірки чиновниками Держгеонадр більшості з цих підприємств було внесено приписи і фактично їх поставили на межу зупинки. Я направив звернення, яке підписали мої колеги-депутати від Сумщини також. Пройшло два місяці – ні слуху, ні духу. Більше того, зараз Держгеонадра заборонили цім підприємствам використовувати ці кар'єри. Ми, правда, не сиділи на місці, і деякі з підприємств, зокрема підприємство "Керамейя", з американськими, до речі, інвестиціями, подало в суд. І суд зважив на ті сміхотворні звинувачення в цих приписах чиновників Держгеонадр і скасував їхні приписи. Я не розумію, кому ці чиновники мають служити: народу, чи своєму карману? Навіщо вони створюють таку корупціогенну ситуацію, коли ставлять фактично під банкрутство одну з провідних галузей у нас на Сумщині? Ми на кордоні з Російською Федерацією.

Із суглинків завдяки сучасній технології робить цеглу, яка користується попитом. Керамічну цеглу, гарантія цеглини - 100 років. А ви їх хочете закрити? Ми цього не дозволимо. Я от, на відміну від київських чиновників, які закривають підприємства, був у цьому кар'єрі. Там ідеальний кар'єр. Давайте проїдемо, побачимо, що там знаходиться. З журналістами подивимося всю документацію, яка є, а не оті сміхотворні приписи, за якими ви хочете зупинити підприємство. Сумчани нікому мзду платити не будуть, ні за що. Я закликаю голову уряду втрутитись персонально в цю ситуацію, дати по рукам, волохатим і брудним, чи по лапам, тим чиновникам Держгеонадр, які хочуть залізти в карман сумських виробників. Вони й так в складній ситуації, їм зараз платіжки принесли за транспортування електроенергії. Вже хочуть обленерго авансом брати гроші, тобто не за використані послуги по транспортуванню, а хочуть авансом. Тобто іде вимивання коштів від реального виробника, а тут ще й чиновники лізуть їм у карман. Тому закликаю Прем'єр-міністра втрутитись і дати по лапам тим чиновникам із Держгеонадр, які намагаються зупинити сумські підприємства. Дякую. Шановні колеги, народний депутат Михайло Бондар наголошує, що просить його виступ рахувати і оформити як депутатське звернення. Прошу, будь ласка, звертаюсь з цим до секретаріату. І зараз я запрошую до слова народного депутата пана Лінька. Будь ласка, пане Лінько. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. З першого дня, як ми прийшли в цей парламент, з 2014 року, наша команда на чолі з Олегом Ляшком говорить про те, що потрібно систематично піднімати мінімальні зарплати і пенсії. Це є запорука економічного успіху і соціальної справедливості в країні. І лише на п'ятий рік, за місяць до закінчення своїх повноважень, влада нарешті почала робити вигляд, що почула наші вимоги і формувати такі подачки у вигляді виплати пенсіонерам по 2 тисячі 400 гривень в березні місяці. Лунають думки, що не потрібно цього робити, тому що це не прямий підкуп. Да, влада намагається задобрити пенсіонерів перед вибори і виплатити їм ці кошти, але це не означає, що потрібно потрібно забирати у пенсіонерів ці гроші. Більше того, ми вимагаємо не одноразову подачку 2400, а щомісячну пенсію 3 тисячі гривень на місяць. Це справедлива, реальна абсолютно пенсія, яка повинна була бути встановлена з 1 січня 2019 року і мінімум 7 тисяч гривень зарплати. На минулому тижні я був на зустрічі в Цуманській загальноосвітній школі, і прибиральниця Любов Іванівна запитує: вона працює на півставки і отримує 1 тисячу 700 гривень, її чоловік, 62 роки, отримує соціальну пенсію зараз 600 гривень. І вона запитує, як на ці гроші можна вижити і чи реальні це зарплати для простих українців? питають у Новоархангельському дитячому центрі творчості, де взагалі позбавлені сьогодні фінансування ці заклади, вихователі не мають нормальної зарплати, на цих людях тримається сьогодні освіта наших дітей. Працівники Рівненського підприємства "АРМ-ЕКО" кажуть, що ми можемо підняти зарплати для наших працівників, але для цього нам потрібні державні замовлення, які сьогодні спрямовуються на конкурентів в Польщі, в Білорусії, і там заробляють білоруси, і поляки, а українські підприємства стоять без завантажень і без нормальної зарплати. З такими зарплатами і пенсіями люди сьогодні не зможуть вижити. Ми сьогодні почули відповідь міністра соціальної політики Реви, який сказав, що платіжки ті, от космічні космічні платіжки по 5-6 тисяч гривень, пересилати йому. Да, можливо, всі платіжки треба буде переслати йому, щоб він платив. Але, якщо серйозно, то потрібно змінювати політику влади. І нарешті українці мають такий шанс, реальний шанс вже через місяць змінити ситуацію в країні і підтримати план Ляшка, який пропонує робочі місця, нормальну, достойну пенсію і зарплату, щоб люди могли ці гроші витратити на найнеобхідніше, не заховати їх в банках чи під подушкою, а піти і купити ліки, піти купити одяг, продукти харчування, і так запрацює економіка. Це проста економічна істина, яка, на жаль, невідома для нашого уряду, який діє виключно за вказівками міжнародних валютних структур. І якщо їх не зупинити, в травні місяці ще плюс 20 ціни на газ, у вересні місяці ще на 20 ціни на газ, і до кінця року в Україні не залишиться жодної сім'ї, яка не мала би боргів за комунальні платежі. Ми пропонуємо змінити цю ситуацію і підтримати план Ляшка уже через місяць, і змінити країну в цілому. Дякуємо. Наступний виступ. Будь ласка, народний депутат Іван Спориш. Прошу вас. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина. Жива людина є, яка мені передала слово? Я б йому подякував, і дуже подякую. Чому? Тому що ви знаєте, я би не виступав другий раз з цієї трибуни, але ж, знову ж таки, ми такі солодкі слова чуємо: що б тільки хтось не зробив, як я стану, "если я буду там царицей, говорит одна девица". От точно так получается у нас. Але давайте згадаємо, чи хоч один уряд зробив скільки, як цей уряд зробив. Чи хоч одна реформа, проведена була тими урядами. Ми 27 років в вільній, незалежній Україні, і ми не бачили нічого, абсолютно ніяких реформ, ніяких змін. Тут чуть-чуть пішли зміни, кожен перед виборами Президента старається, дійсно, звичайно, стати Президентом, але ж давайте легше говорити з трибуни. Але дуже важко говорити не з трибуни, а дуже важко робити. І це, я думаю, народ України повинен розуміти, повинні розуміти виборці. Я думаю, що ми сьогодні повинні думати, за все, за Україну, а не за популізм, який повинен сьогодні привести нас до якоїсь влади. І мені здається, що тут народ України розбереться. Ну, я не тому хотів виступити. Я хочу сказати друге, що після мого першого виступу зразу дзвонять фермери і кажуть: "Коли ці кошти будуть виплачені за ті всі дотації, які не встиг Кабінет Міністрів виплатити до нового року?" Звичайно, дуже б хотілося скористатися цим, тому що, дійсно, біда фермерів, я їх розумію, іде весна. Іде весна, і кожен хоче посіяти, кожен хоче закласти фундамент урожаю. І тому я думаю, що, дійсно, хотілося, щоб Кабінет Міністрів звернув на це увагу. Тому що сьогодні, якщо не буде виплат цих дотацій, а я надіюся, що вони найближчий час будуть виплачені, і зможе цей фермер сьогодні, це сьогодні його питання номер один, кожного з них, дійсно зробити собі якийсь залог успіху на цей рік. Друге, що я хотів звернути увагу, це те, що все-таки дійсно сьогодні дуже важко селянами і кількість корів зменшується. Сьогодні вже говорилось і задавались запитання до уряду.

дійсно там тримають корів. І якщо ми сьогодні не зробимо те, щоб все-таки ця ціна піднялась, буде дуже важко. Я думаю, що досить так бідно селяни живуть. І на закінчення. У суботу на моєму окрузі смт Вапнярка роблять схід села. Зроблять схід села, це те, що я неодноразово виступав з цієї трибуни, за дорогу "Вапнярка-Крижопіль". Дорого, яка не робилася на Вінниччині уже мабуть 50 років ніякого ремонту, там яма на ямі. Це не є поганою дорогою, там її взагалі немає. Там добувається вже весь матеріал, який практично був будований ще під час румунів… …під час Великої Вітчизняної війни, коли будувалась та дорога, її більше ніхто не робив. Я дуже прошу звернути увагу, тому що там восьмитисячне населення Вапнярки, і не тільки його, страждає. Дякую. Дякуємо вам. І наступний виступ. Будь ласка, народний депутат Силантьєв запрошується. Просимо вас, колего. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, свій виступ я хотів би почати з тої інформації, яка нещодавно була оприлюднена Держстатом стосовно жахливого рівня смертності в Україні. за 2018 рік в Україні померло на 233 тисячі більше, ніж народилося. Це складає чисельність таких славетних міст, як Івано-Франківськ та Тернопіль. На жаль, але сумну статистку із станом здоров'я українців можна продовжувати і далі. Наша держава б'є всі рекорди по рівню смертності та захворюваності в Європі, в тому числі і по розповсюдженнюСНІДу та онкологічних захворювань. Стан здоров'я дітей в Україні виглядає наступним чином: 90 відсотків школярів мають різні види захворювань, і тільки кожна десята… один з десяти має задовільний стан здоров'я. Так от, шановні українці, виходячи з цієї жахливої інформації щодо стану здоров'я наших з вами дітей та молоді, що робить діючий уряд, аби виправити цю ситуацію і створити умови для того, щоб наші з вами діти мали можливість оздоровлюватися та не хворіти? Ви ніколи не здогадаєтесь. Уряд у цьому році не почав фінансувати державну програму по оздоровленню і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки в дитячих оздоровчих таборах "Артек" та "Молода гвардія". При цьому в обох оздоровчих таборах вже відкрилися оздоровчі зміни, але оздоровлення та відпочинок цих дітей знаходиться під загрозою. Я вам нагадаю, що це за діти. Це діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, які сьогодні є вимушеними переселенцями у своїй рідній Батьківщині. Це всі ті діти, батьки яких не мають можливості заплатити за їх відпочинок та оздоровлення внаслідок безтолкової та провальної економічної політики уряду, яка поставила мільйони людей на межу бідності та жебрацтва. Мільярди гривень на фінансування передвиборчого фонду Президенту в уряду є. Кошти виплачувати космічні зарплати та премії чиновникам в уряду теж є, а профінансувати оздоровлення дітей тих людей, які сумлінно платять податки до державного бюджету, в них виявляється немає. Це верх наглості та аморальності. Тож команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком вимагає від уряду відновити фінансування державної програми по оздоровленню і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах "Артек" та "Молода гвардія". Нагадаю, що наша команда вже виборола прийняття програми… державної програми по реконструкції і розвитку та будівництва водноспортивних комплексів в Україні на цей рік. І це вперше з часів незалежності України. Тож Радикальна партія Олега Ляшка і далі зробить все, аби наші діти були здорові, були освічені. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І запрошується до слова народний депутат Єгор Соболєв.

Я пропоную парламенту подумати про інтереси тисяч, десятки тисяч, сотень тисяч, мільйонів українських громадян, які опинилися за кордоном, але не хочуть забувати про Україну, не залишають її на самоті. Сьогодні, якщо ти український громадянин, який живе в Канаді, в Австралії, в будь-якій успішній і цивілізованій країні світу, тобі дуже важко навіть проголосувати, коли ти дуже хочеш брати участь в управлінні українською державою. На всю Австралію, наприклад, тільки одна дипломатична установа і кожен, хто хоче взяти участь в українських виборах, маючи українське громадянство, має проїхати тисячі кілометрів, написати письмову заяву в посольстві, яка потім дипломатичною поштою буде переправлена до Києва, звідки потрапить до реєстру виборців, що ведеться в електронній формі. На це витрачається багато грошей платників податків, на це витрачається багато часу, і в результаті ми втрачаємо громадян України з досвідом життя в успішних демократіях, які просто не можуть, не мають можливості проголосувати. На минулих виборах Президента в Торонто, де живе неймовірно класна, чудова українська діаспора, участь у виборах взяли лише 920 громадян України. Ми пропонуємо виправити це, ми пропонуємо подумати про цих людей, ми пропонуємо залучити їх до управління українською державою дуже простим і ясним рішенням: прийняти законопроект, який дозволить спілкування з реєстром виборців за допомогою електронних комунікацій. Працівники самого реєстру "за", представники Міністерства закордонних справ, які сьогодні мучаються з цими паперами, теж "за". Залишилося тільки рішення українського парламенту, яке, я впевнений, і в інтересах громадян, і в інтересах парламенту, і в інтересах всієї великої української родини, яка сьогодні розкидана по всьому світу. Давайте зробимо цей крок. Давайте залучимо якомога більше гідних українців до управління українською державою. Шановні колеги! Шановні українці! Я хочу присвятити сьогоднішній свій виступ підбиттю підсумків пільгового періоду митного оформлення автомобілів, яке здійснювалося із знижкою по сплаті акцизу у розмірі в Але спочатку давайте розберемося з цифрами. Отже, з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року всього із знижкою по акцизу було оформлено 217 тисяч 880 автомобілів, які сплатили до бюджету митних платежів на суму 13 з З цих машин, з 217 тисяч, єврономери складають 139 тисяч 752 автомобіля, і від єврономерів до державного бюджету сплачено 8,6 мільярда гривень. Саме ці кошти, а не 13 мільярдів, як розповсюдили неправдиву інформацію Президент і багато хто в медіа її підхопив, саме кошти від митного оформлення єврономерів у розмірі 8,6 мільярдів гривень будуть спрямовані в Пенсійний фонд. І, як ми дізналися, згідно з урядовою постановою, це буде виплата одноразова у березні і у квітні 2019 року окремим категоріям громадян суми в розмірі 2400 гривень, Давайте розберемося. Багато дуже питань сьогодні задають мені як голові митного підкомітету люди, чи буде продовжений пільговий період. Давайте розберемося, чому влада не захотіла його продовжувати, попри те, що "Самопоміч" наполягала на тому, щоб цей період становив мінімум півроку, а краще рік. Так от, якщо ми подивимося, пільговий період закінчився 22 лютого. Владі була потрібна саме ця дата, щоб акумулювати кошти від розмитнення єврономерів і 1 березня ці кошти перерозподілити у вигляді одноразових подачок пенсіонерам. Зверну увагу, що "Самопоміч" виступає за підвищення пенсій, зокрема, мінімальних пенсій. Але що по факту відбулося? Відбулося те, що в однієї категорії громадян влада вилучила кошти і перерозподілила у вигляді одноразових подачок перед виборами, щоб забезпечити собі переобрання. Одним із принципів Податкового кодексу є принцип рівності всіх платників податків і недискримінації одних платників податків відносно інших. Враховуючи той факт, що ДФС заявляло про близько 600 тисяч автомобілів на єврономерах з порушеннями режимів, а розмитнилося їх лише 139 тисяч, то одні платники податків не змогли скористуватися своїм правом на розмитнення з пільгою по акцизу. Тому я вважаю, що такий період має бути встановлений, ще додатковий період, щоби всі громадяни, які сьогодні бажають імпортувати транспортний засіб, в тому числі єврономери, могли здійснити митне оформлення із знижкою знижкою по акцизу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пані Тетяно. Зараз народний депутат Олег Савка запрошується до слова. Просимо вас, шановний колего. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, дорогі українці! На протязі поточного тижня багато було сказано, що стосується Збройних Сил України, і багато було прийнято нами певний ряд законопроектів, які необхідні для того, щоби в даний час щоб наші військовослужбовці змогли впевнено захищати нашу державу Україну, боротися з московським ворогом, московським окупантом, який в даний час знаходиться на нашій території – Україні. П'ятий рік! І, на жаль, є багато недоліків, які… в цьому залі розглядалося питання по поводу, що стосується ТСК. Тимчасова слідча комісія, якій надалося право для того, щоб розглянути всі негативні дії, негативні проступки певних керівників, які в цей час, коли йде війна, вони наживаються. І тому я би хотів, вельмишановні дорогі колеги, в цьому не спекулювати, а іменно дати можливість в найкоротшіший термін, щоб ТСК, тимчасова слідча комісія, зробила певну перевірку і довела нашому суспільству України, що стосується певних недоліків. Так, недоліки є, недоліки є у Збройних Силах України. Ці недоліки ми повинні, шановні колеги, їх викривати і, крім цього, засуджувати, і не допускати, тим паче в Збройних Силах України. Я на даний час звертаюся і хочу звернутися до Прем'єр-міністра нашої держави Україна з проханням, що стосується Миколаївського гарнізону - самий більший гарнізон в нашій державі Україна, де військовослужбовці в 2014 році з честю, не зрадивши присягу, повернулися на материк до України. Коли в свій час московські окупанти окупували Автономну Республіку Крим, нашу державу, нашу територію. І на даний час Міністерство оборони 69 квартир закупили, на протязі певного періоду часу ні одна квартира не розподілена. Це знущання над військовослужбовцями, які, більше 20 років прослуживши в Збройних Силах України, не зрадивши присяги, захищаючи нашу державу Україну, вони як ніколи чекають для того, щоб отримати житло, їхні сім'ї, їхні діти. Тому ми повинні зробити все можливе, особенно щоб втрутився наш Прем'єр-міністр, нашої держави Україна. На це ганебне явище, яке є в даний час, заборгованість тільки за квартири, які в даний час не розподілені, 500 тисяч. Хто це буде платити? З кишені людей? Ні, ми не повинні це допустити, повинні теж бути розслідування і по цих людям, повинні притягнути до відповідальності. І в найкоротший термін, будь ласка... щоб Міністерство оброни України зробило все можливе для того, щоб виділити квартири каждому військовослужбовцю, де комісія Миколаївського гарнізону розподілила військовослужбовціям. Ніхто не повинен цькувати військовослужбовців... Дякуємо вам за ваш виступ, шановний наш колего. І до слова зараз запрошується Олег Ляшко. 6 хвилин він має, тому що йому передають право виступу його колега Ленський Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до українців з цієї високої трибуни: подивіться на залу парламенту. В залі парламенту людей менше, ніж моєї команди тут на трибуні. Саме тому ця ситуація підтверджує правильність нашої позиції і моєї програми про те, що чисельність депутатів парламенту повинна бути скорочена до 250 чоловік. Люди, українці, платять депутатам зарплату, депутати безсовісні не ходять на роботу. Нам не треба таких депутатів. Тому після президентських виборів я ініціюю всенародний референдум про внесення змін до Конституції про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Я скасую депутатську недоторканність, обмежу не більше два терміни перебування в депутатах, тому що багатьох звідси можна винести тільки вперед ногами на Байкове кладбище, по-іншому вони виходити не хочуть, і забороню обиратися до Верховної Ради пенсіонерам. Цей референдум про скорочення чисельності депутатів парламенту ми проведемо осінню 2019 року разом із парламентськими виборами. Так зробила сусідня Молдова – минулої неділі провели референдум і майже вдвічі скоротили чисельність депутатів. Так само я запропоную українцям відповісти на питання про відновлення смертної кари в Україні за корупцію: коли граблять на дорогах, на армії, на пенсіонерах, на дітях, на інвалідах, на сиротах, набивають собі кишені, і їх відпускають під домашній арешт, або взагалі скасовують відповідальність за корупцію. Ми відновимо відповідальність за корупцію, винесемо на референдум про відновлення смертної кари і тих, хто грабує українців, треба розстрілювати, а не відправляти під домашній арешт. Ми наведемо порядок в оплаті праці державних чиновників і керівників державних компаній. Учора наглядова рада "Нафтогазу", яка складається переважно з іноземців наголошу, "Нафтогаз" – державне підприємство, яким керують іноземці, – прийняли рішення про продовження контракту з головою "Нафтогазу" Коболєвим і про підвищення йому вдвічі заробітної плати. Якщо до цього Коболєв отримував 3 мільйони гривень зарплати у місяць, тепер він буде отримувати 6 мільйонів гривень зарплати у місяць. Як можна в країні, де люди останні гроші віддають, щоб заплатити за комуналку, де діти не доїдають, м'ясо бачать на великі свята, на Великдень чи на Різдво, де рахують останні копійки, бо влада не залишила альтернативи: чи купувати дорогу пачку таблеток, чи платити дорогу комуналку, як можна в злиденній країні встановлювати такі зарплати космічні керівникам державних підприємств? І Президент, уряд, парламентська більшість закривають на це очі і потурають, підтримують мародерство українського народу під час війни. Ми наведемо порядок, ми заарештуємо всі рахунки Коболєва і його гоп-компанії, куди вони вивели в офшори вкрадені в українців мільярди, і повернемо ці гроші людям. Ми скасуємо рішення уряду про підвищення цін на газ. Не можуть українці платити космічні ціни за газ, маючи мізерні зарплати і пенсії. Відновлення справедливості, встановлення справедливих зарплат для людей – це те, що треба сьогодні українцям. Сильна економіка, нові робочі місця, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, відновлення державного контролю за цінами на ліки, на продукти харчування, щоб народ не голодав, щоб молодь не шукала кращої долі по закордонах, ось план Ляшка, з яким ми йдемо на вибори. Нам влада брехала, коли в грудні розглядали державний бюджет. І наша команда пропонувала встановити з нового 1 січня 19-го року мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальну пенсію – 3 тисячі гривень. Нам влада брехала, що грошей в бюджеті немає і Міжнародний валютний фонд проти цього. В мене питання: а де Міжнародний валютний фонд, коли три дні тому Президент, Прем'єр і голова Пенсійного фонду вийшли вийшли і сказали, що зроблять одноразову доплату до пенсії українцям 2 тисячі гривень? Де Міжнародний валютний фонд? Чому він раптом не заперечує, коли Порошенко хоче купити виборців? І гроші в бюджеті найшлись. Ми не проти того, щоб 2 тисячі гривень людям хоча б одноразово добавили до пенсії, ми підтримуємо цю ініціативу влади, бо накрали мільярди, хай хоч по пару тисяч віддадуть. Але після президентських виборів ми змінимо бюджет, щоб українські пенсіонери, українські робітники, селяни отримали не разові доплати перед виборами, подачки, а підняти зарплати і перерахувати пенсії, щоб українські лікарі, вчителі, бібліотекарі, соціальні працівники, працівники культури отримали нормальну зарплату. Сильна економіка, нові робочі місця, повернення мільйонів заробітчан із-за кордону, підвищення зарплат, перерахунок пенсій, справедливі тарифи… Шановні колеги, я продовжую наше засідання на 10 хвилин, тому що ще три у нас виступаючих залишилося колег. І зараз я надаю слово Андрію Тетеруку. Потім у нас пан Арешонков, наш колега, виступить. І завершить наші сьогоднішні дебати, наші виступи, народний депутат Кривенко. Прошу. Шановна пані головуюча! Шановні колеги народні депутати, яких, як зазвичай в п'ятницю, не так багато. Шановний український народе! Я хочу проінформувати про свій законопроект 9219, яким ми дозволяємо нашим українським промисловцям, підприємцям, які працюють в галузі космічній, займатись розробками. Чому я це роблю? Тому що насправді, оцінюючи ситуацію, в якій знаходиться наша космічна галузь, можемо безкінечно говорити про те, як її довели до занепаду. І належну роль в оцінці цій ситуації, я погоджуюсь, що можуть і мають надати правоохоронні органи, оцінивши наслідки багатомільярдних втрат від керування галуззю певними керівниками, які продовжують сидіти на своїх посадах. Натомість просто критикувати і не пропонувати дієвого виходу з ситуації було б також непрофесійно. І тому бачити дорогу і не йти по ній - це було б також неправильно. І своєю ініціативою я, власне, відкриваю той шлях, вказую зелене світло для всіх тих, хто вболіває, щоб наша українська галузь відбулась так само, як відбулось в розвинених демократичних країнах, щоби наші підприємці, науковці, інженери не їхали шукати реалізації свого інтелектуального потенціалу за кордон. І зазвичай за ними полюють хедхантери, які переманюють їх і високими зарплатнями, і відповідними умовами в ті держави, які реально працюють як космічні держави. мій законопроект дозволяє позбутись державної монополії, яка існувала у нас після розвалу Радянського Союзу і якою так успішно скористались "червоні директори", які зараз отримують певні посади в космічній галузі. Саме для того, щоби створити відповідні конкурентні умови, і направлений мій законопроект. Саме конкуренція дозволить нам реалізувати інтелектуальний потенціал, який закладений в молоді, яка закінчує вищі навчальні заклади, в тих, хто вже має відповідний досвід, працюючи в космічній агенції і галузі. І я хочу подякувати, насправді, під час захисту цього законопроекту Комітету з питань промисловості і підприємництва, які належним чином оцінили великий обсяг проблем, який стоїть перед нашою державою стосовно космічної галузі. І, безумовно, під час професійної дискусії ми розуміємо, що нам треба не тільки пропонувати зміни в кращу сторону, але і всіляко і далі працювати задля того, щоби створити сучасні відповідні законодавчі умови для розвитку нашої космічної галузі.

Дякуємо, пане Андрію. І до слова запрошується народний депутат Володимир Арешонков. Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні глядачі! Ще раз хотів би повернутись до теми надзвичайно дратівливою, чутливою для всіх українців, теми, з якою, власне, пов'язана реалізація практично всіх українських реформ або змін і якісна освіта, медицина на селі, і реформа децентралізації – практично багато з цих надзвичайно важливих речей пов'язані з тим, якими будуть сучасні українські дороги, наскільки швидко або екстрена швидка допомога доїде до пацієнта, або, скажімо, ті потенційні інвестори або ті, хто займається сьогодні серйозним бізнесом, наскільки зможуть ефективно добиратись в ті чи інші регіони України. І сьогодні під час контактів наших ранішніх з урядом ми піднімали ці питання. Я хотів би ще раз наголосити на надзвичайно важливому моменті, пов'язаному з дорогою міжнародного значення М 21, яка починається в місті Хмельницькому, проходить по території Вінницької, Житомирської областей і дальше – в Республіку Білорусь. Дорога, по якій іде надзвичайно велика кількість транспорту грузового, пасажирського, велика кількість іноземців, інвесторів. І сьогодні, безперечно, в надзвичайно сумному стані знаходиться ця дорога. Це, давайте скажемо відверто, величезний сором нас перед іноземцями, перед представниками інших держав, коли по території України дороги знаходяться, і в тому числі ця дорога, в такому надзвичайному стані, де важко говорити про якісні транспортні перевезення. Тому сьогодні я хотів би ще раз звернутися до уряду з тим, щоб в плани будівництва, реконструкції на цей рік на цей рік була, там була запланована дорога М 21. Ми вже неодноразово говорили із міністерством на цю тему. Тому надіємося, що будуть зміни. І ще одне питання, про яке сьогодні згадували мої колеги. Питання соціального захисту громадян, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній станції. Мені приємно, що згадувались сьогодні і законопроект 4442, де мова іде про пенсійне забезпечення чорнобильців; і законопроект, де іде мова про збільшення харчування дітей, школярів, дошкільників, які теж постраждали від аварії на ЧАЕС; і цілий блок інших питань. Він потребує вирішення в найближчий період. Надіюся на нашу успішну консолідовану роботу. Дякую. Дякую. І останній на сьогодні виступ, шановні колеги. Я запрошую до слова Віктора Кривенка. 14:05:37 КРИВЕНКО Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановні глядачі, хочу прозвітувати про цей тиждень, що ми робили і чим займалися. Перше. На Погоджувальній раді я підняв питання перед Головою Верховної Ради про термінове внесення до зали законопроекту 6644, який фактично вводить ваговий контроль і відповідальність перевізників на дорогах. Тому що ми мільярди гривень вкладаємо в дороги і бачимо, як вони розбиваються через півроку-рік перевантаженим транспортом в першу чергу. Я був в Лохвиці, бачив ваговий комплекс, але немає нормативної бази, і тому це не діє. На цьому тижні ми зареєстрували такі законопроекти: 10100 – це про престижність педагогічної та науково-педагогічної праці, щоб прирівняти всіх наших викладачів, щоб вони отримували відповідну надбавку. Тому що зараз є несправедливість. Це за підсумками мого візиту на Львівщину, зустрічі з профспілкою освітян. Пропонується законопроект. Дякую колегам, які долучилися і підписали його разом зі мною. 10101 – це по творчим династіям. У нас склалася катастрофічна ситуація з тим, що законодавство про корупцію ставить нездійсненні вимоги в першу чергу для театрів, цирків, для наукових установ, де працюють династіями, для музеїв. Тому ми бачили звернення від багатьох наших провідних науковців, артистів, і такий законопроект подали. Так само дякую колегам, хто долучився до цього законопроекту. Наступний законопроект – це два законопроекти, які ми подаємо разом з Ярославом Маркевичем. Бачите, тут навіть немає вже де підписи ставити, я дякую, понад п'ятдесят моїх колег по парламенту підтримали цю ініціативу. І я як голова міжфракційного об'єднання "Пласт" ми вносимо законопроект нарешті про державне визнання і підтримку "Пласту" Національної скаутської організації України. Я хочу подякувати і головам профільних комітетів, і Палатному, і Співаковському, які підписали, і Голові Верховної Ради Андрію Парубію, який був одним з перших під час відродження "Пласту". І це аполітичний законопроект, який, я вірю, що підтримають всі фракції, і ми обов'язково маємо це зробити. У четвер ми з вами розпочали розгляд законопроекту про українську мову. І я хочу закликати всіх наших глядачів, щоб вони тиснули на своїх депутатів, писали у Фейсбуку, приходили на зустріч, у приймальні і говорили, що це рубікон: хто не підтримає цей законопроект, він фактично є антиукраїнським діячем і відповідне має бути до нього ставлення. У вівторок був брифінг з представниками "Гадячсиру". Я говорив і з Кубівим, Першим віце-прем'єр-міністром, він взяв на контроль це питання по виплаті заборгованості по заробітній платі понад 19 мільйонів нарешті, зараз в залі близько 17 депутатів, 2 рухівця складають 11 відсотків. Наші вибори в жовтні, я думаю, покажуть таке саме представництво уже… …і ми зможемо ці і інші ініціативи активно лобіювати. А зараз прошу ознайомитися з програмою передвиборчою, яка є на сайті, і підтримувати, 31 березня йти на вибори і максимально голосувати по совісті. Дякую. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Дякую. Шановні колеги, закінчилися виступи народних депутатів України, які сьогодні записалися для того, щоби мати можливість долучитися до дискусії. Шановні колеги, шановні виборці, шановні журналісти, я хочу звернути вашу вагу, що сьогодні, п'ятницю, всі народні депутати виступали з тих політичних тем і з тими заявами, які вони хотіли донести до своїх виборців, і головуючий в президії жодним чином не впливав, не зупиняв, тому що такою є норма Регламенту. Також, користуючись нагодою, я хочу ще раз звернути увагу, що Регламент Верховної Ради України закликає народних депутатів України під час обговорення тих чи інших законопроектів виступати виключно з теми обговорюваного законопроекту. А от у п'ятницю ми маємо можливість вже виступати з політичних тем. Я дуже дякую всім за непростий, бурхливий, але результативний сесійний тиждень. Дозвольте, шановні колеги, нагадати всім вам, що наступного тижня народні депутати працюють в комітетах, Верховної Ради України відбудеться у вівторок 12 березня о 10 годині ранку, і розпочнеться після виступів представників фракцій з розгляду першої вже поправки, і далі ми будемо рухатися по поправкам до законопроекту про мови. дві з половиною тисячі поправок, і будемо іти, працювати над цим важливим законопроектом згідно Регламенту. А сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую. Дякую.